Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. u svezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnoga reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona

Prelazimo na slijedeću točku, a to je - Konačni prijedlog zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, drugo čitanje, P.Z.E broj 364 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. u svezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnoga reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovani državni tajnik u ministarstvu unutarnjih poslova gospodin Žarko Katić. Izvolite. poštovani zastupnici. Evo pred vama se nalazi Konačni prijedlog zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. U prvom čitanju zakon je raspravljan 29. lipnja na 8. sjednici Hrvatskoga sabora. Svima koji su sudjelovali u toj raspravi zahvaljujem na razumijevanju. Intencija predlagatelja je da pojednostavi i ubrza procedure za nabavu oružja, ali da ostavi obveze i da zaduži sve one koji tu sudjeluju da obave svoj dio posla. Tu pritom mislim prvenstveno na građanina koji nabavlja oružje, na liječnike koji trebaju dojaviti promjenu u zdravstvenome stanju posjednika oružja, kao i naravno institucije koje sudjeluju u odobravanju zahtjeva za nabavu oružja. Oružje ostaje pri tome jest opasna stvar i zbog oružja se često događaju tragedije namjerne ili nenamjerne. Stoga ću vam opet iznijeti ukratko podatke o broju registriranog oružja u Republici Hrvatskoj. Na dan 30. rujna ove godine registrirano je bilo nešto manje od 267 tisuća komada oružja. Od toga najveći dio oko 182 tisuće komada u svrhu lova, zatim oko 80 tisuća u svrhu osobne sigurnosti i nešto preko 5 tisuća komada oružja za sportsko streljaštvo. Vlasnici oružja su uglavnom fizičke osobe, gotovo 104 tisuće fizičkih osoba i nešto preko 4 tisuće pravnih, dakle ukupno malo preko 108 tisuća vlasnika oružja. Unatrag zadnjih 10-tak godina od početka nacionalne preventivne kampanje MUP-a „Manje oružja, manje tragedija“ građane se stalno poziva na dobrovoljnu predaju nelegalnog oružja, tako su građani predali odnosno vratili preko 4 i pol tisuće komada zabranjenoga pretežito automatskog vatrenog oružja, preko 316 tisuća komada rasprskavajućeg vatrenog oružja, 800 tisuća komada streljiva i 4 tisuće 700 tona različitog eksploziva. Dobrovoljno je u ovom razdoblju predano i 7 tisuća 762 primjerka dozvoljenog vatrenog oružja B kategorije kojem primjerice pripada i oružje za lov. To su slučajevi gdje je od smrti vlasnika oružja pa njegovi nasljednici to žele vratiti ili neki drugi razlozi, primjerice zdravstvena nesposobnost i slično, dakle vraća se i dozvoljeno oružje B kategorije. Ponovit ću najkraće koji su dakle razlozi za predlaganje ovoga zakona. Dakle u hrvatsko zakonodavstvo prenosi se direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. godine o izmjeni Direktive o nadzoru nabave i posjedovanja oružja. Uređujemo postupke nabave i registracije oružja i produženja roka valjanosti isprava o oružju, kao i način postupanja sa oružjem i streljivom koje građani nabavljaju za civilne potrebe odnosno radi bavljenja lovom, sportskim streljaštvom ili kao što sam rekao radi osobne sigurnosti. ubrzavaju se procedure koja se provodi povodom zahtjeva građanina za izdavanje odobrenja za nabavu vatrenoga oružja. Tu naglašavam da se neće dakle provoditi operativne provjere od strane policijskih službenika kojima bi se utvrđivale okolnosti koje ukazuje na mogućnost zlouporabe oružja jer su znatno produžavale trajanje toga postupka, a najčešće nisu se prikupile značajne informacije. Pošto je ovo konačni prijedlog zakona, najkraće ću iznijeti i razlike između prvoga i drugoga čitanja. Prihvaćeni su prijedlozi Odbora za zakonodavstvo te je izričaj pojedinih odredaba nomotehnički dorađen. Držimo da je jasniji i to se odnosi na odredbe članka 6., 7., 8., 76. i 84. Nadalje u odnosu na Prijedlog zakona nakon dodatnih razmatranja pojedinih zlouporaba zračnog oružja konkretno u Konačnom prijedlogu zakona je svo zračno oružje bez obzira na njegove karakteristike svrstano u kategoriju C odnosno u oružje koje je nakon nabave potrebno prijaviti nadležnoj policijskoj upravi ili postaji. Naime u cilju olakšanja policijskog kriminalističkog istraživanja kaznenih djela i prekršaja počinjenih sa zračnim oružjem, neophodan je podatak tko od građana posjeduje takovo oružje držimo da je stoga onda nužna i prijava zračnog oružja nadležnom tijelu. Dakle, to oružje se iz kategorije D gdje je oružje koje nije bilo u režimu prijave sada je svrstano u kategoriju C dakle, u oružje sa obvezom prijave. To su osnovne izmjene u odnosu na Prijedlog zakona koji je bio pred vama 29. lipnja lipnja ove godine. Držimo da će se stupanjem na snagu i ovim promjenama postupci biti brži, a rješenjima koja su dana u zakonu smatramo da će sigurnost vlasnika oružja onih koji s njime dolaze u doticaj kao članovi obitelji i ostali ostati jednako kvalitetna i da će oružje doći u ruke samo osoba koje nemaju kriminalnu prošlost koji nisu skloni počinjenju kaznenih djela ali i prekršaja koji su zdravstveno sposobni za držanje ili držanje i nošenje oružja. Evo to je najkraće o Konačnom prijedlogu zakona o nabavi oružja i posjedovanju oružja građana. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovanog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine Katić u vašem izlaganju smo čuli da država pokušava i dodatnim normiranjem i određenim evidencijama dovesti pod kontrolu situaciju koja je vezana uz nabavku i držanje oružja što može biti O.K. ali u praksi se dosta često dešava da niti te evidencije niti bilo šta drugo ne urodi plodom, jer ljudi koji su skloni kao što ste rekli počinjenju kaznenih djela dosta često i dolaze prelagano do oružja. Mene zanima šta policija tu radi na taj način kako se vrši kontrola da ljudi uopće nemaju mogućnost to crno tržište gdje ljudi nabavljaju oružje pa čak i ono koje ste rekli da ne bi u nikakvoj varijanti trebalo biti. I sa druge strane mi danas imamo dosta nesigurnu situaciju evo u Gradu Zagrebu imamo obračune različitih klanova, puca se na cesti kao 90-tih, tako da me zanima da li možete vi sa ove pozicije reći da ćete to prevenirati da u glavnom gradu Republike Hrvatske nemamo obračune razno raznih klanova pogotovo i sa dugim oružjem kao što to bilo sada slučaj? Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani gospodine zastupniče, prevencija kaznenih djela osobito najtežih kaznenih djela gdje su ugroženi život ili tijelo građana je stalna zadaća policije i Ministarstva unutarnjih poslova i tome se posvećuje maksimalna pozornost. Već sam u izlaganju kod Prijedloga zakona kad smo ovdje, kad sam ga obrazlagao pred vama rekao da se manje od 2% svih kaznenih djela počini sa prijavljenim vatrenim oružjem. Međutim, osim provođenja provođenja dobrih procedura da oružje ne dođe, zakonito ne dođe u ruke osobama koje bi ga zloporabile, naravno da policija koristi operativne metode da spriječi i nezakonite ilegalne nabavke oružja. I to će i dalje činiti. Hvala lijepa. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Marka Vešligaja. **Vešligaj, Marko (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo samo jedna mala primjedba ako se može uvrstiti u zakon, a to je proširivanje kruga ovih ovlaštenika za nabavljanje kategorije C, na udruge, odnosno organizacije koje koriste tradicijsko vatreno oružje i koriste ga zapravo kod nekih svečanih prigoda, s obzirom da evo dolazim iz kraja gdje je vrlo rašireno glasno pucanje iz kubura ili i postoje određeni problemi oko registracija toga tradicijskoga vatrenoga oružja. Pa evo prijedlog samo da se omogući neki duži rok za registraciju od godinu dana, oni su ipak možemo ih nazvati i čuvari jedne hrvatske povijesne povijesne baštine. Brojne su udruge koje koriste glasno pucanje prigodom ovih svečanih prigoda po cijeloj Hrvatskoj. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Zdravka Ronka. (Nezavisni)** Hvala lijepo. Pa evo kolega je rekao ono što sam i ja htio reći, a to je da se upravo proširi krug ovlaštenika u onoj kategoriji C za one organizacije, udruge, pa i pojedince koji i proizvode tradicijsko oružje i koje im je kao takovo potrebno prilikom manifestacija, proslava itd. A isto tako, za njih bi zbog naravno problematike koja je trebalo i produžiti onaj rok od, do godinu dana. Evo to je moje. I dozvolite još jedan momenat kad je u pitanju osobe 70 i više godina, mislim da je tu određena diskriminacija postavljena kad je u pitanju oni zdravstveni pregledi, jer ja mislim da je daleko teža situacija i opasnija kada oružje kao i ako usporedimo i sa motornim vozilima da je daleko opasnije kada ga upotrebljavaju mladi ili kada mladi dođu do toga, nego kada dođu osobe starije životne dobi, osobe 70 i više godina. Mislim da bi i tu trebali malo popustiti. Hvala. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu. I prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Anđelko Stričak. Izvolite. Kolegice i kolege. Ovim zakonom uređuje se kategorije oružja, postupci nabave, registracije i sakupljanja oružja građana, produženje roka valjanosti, isprava o oružju, način postupanja sa oružjem i streljivom, punjenje streljiva za vlastite potrebe, postupak u slučaju smrti vlasnika, postupci oduzimanja oružja, streljiva i isprava o oružju i postupanje prilikom unošenja i iznošenja oružja u Republiku Hrvatsku. Predlagatelj je nakon prvog čitanja, odnosno dodatnih razmatranja određenih zlouporaba zračnog oružja odlučio svo zračno oružje bez obzira na njegove karakteristike svrstati u kategoriju C odnosno u oružje koje je nakon nabave potrebno prijaviti nadležnoj policijskoj upravi ili postaji Ministarstva unutarnjih poslova. Naime, na osnovi dosadašnjih iskustava i prakse te sa stajališta sigurnosti građana postoji značajan broj kaznenih djela i prekršaja koji su povezani sa zračnim oružjem, ubijanje životinja, ranjavanje ljudi i sl. U cilju olakšanja policijsko-kriminalističkog istraživanja takvih kaznenih djela i prekršaja neophodan je podatak koliko građana posjeduje takvo oružje te je stoga nužna i prijava zračnog oružja nadležnom tijelu. U tom smislu u Konačnom prijedlogu zakona propisana je obveza građanima koji posjeduju zračno oružje koje prema odredbama Zakona o oružju je razvrstano u D kategoriju da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona prijave posjedovanje tog oružja nadležnom tijelu. Prema prijedlogu zakona dobna granica za nabavu oružja je 21 godina uz iznimke policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova, pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, pravosudne policije, drugih državnih tijela i zaštitara koji su prema posebnim propisima koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje, članova Sportske streljačke udruge koji se aktivno natječu u streljaštvu i osoba sa položenim lovačkim ispitom koji mogu nabavljati oružje sa navršenih 18 godina života. Oružje se može nabavljati radi bavljenja lovom, sportskim streljaštvom ili radi osobne sigurnosti i obrane. Prijedlogom zakona pojednostavljuje se i ubrzava procedura koja se provodi povodom zahtjeva građanina za izdavanje odobrenja za nabavu vatrenog oružja. naime povodom zahtjeva najprije će se provjeriti u propisanim evidencijama je li osoba osuđena ili se protiv nje vodi kazneni ili prekršajni postupak za određena kaznena djela ili prekršaje koji bi bili zapreka za posjedovanje oružja te će se uvidom u odgovarajuća uvjerenja, potvrde ili druga odgovarajuće dokaze provjeriti je li položila lovački ispit i bavi li se aktivno lovom ako vatreno oružje nabavlja radi bavljenja lovom te provjeriti bavi li se aktivno sportskim streljaštvom ako vatreno oružje nabavlja radi bavljenja sportskim streljaštvom. Osoba koja će oružje htjeti nabaviti radi osobne sigurnosti morati će dokazati opravdanost razloga za nabavu oružja za navedenu svrhu o čemu odlučuje povjerenstvo koje imenuje čelnik policijske uprave ili postaje. Kod nabave oružja građanin će morati priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za posjedovanje oružja, ali nakon toga neće morati ići na zdravstveni pregled svakih 5 godina kao prema odredbama važećeg Zakona o oružju, nego će zdravstveni pregled morati obaviti kada navrši 70 godina, a nakon toga će na pregled morati ići svakih 5 godina. Stoga će i oružani list u kojem je registrirano nabavljeno oružje važiti do datuma kada građanin navršava 70 godina života, a nakon toga će ga morati produžiti svakih 5 godina ako na zdravstvenom pregledu bude ocijenjen zdravstveno sposobnim za posjedovanje oružja i ako će i nadalje ispunjavati ostale propisane uvjete koji su potrebni za posjedovanje oružja. Prilikom podnošenjem zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavu oružja građanin će morati dati podatke o svojem izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, a policijska uprava ili postaja će izvijestiti izabranog liječnika o osobama kojima je izdan oružni list. Temeljem te obavijesti izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite će morati izvijestiti policijsku upravu ili postaju o promjeni zdravstvenog stanja ili tijeku liječenja vlasnika oružja, a koje utječe na zdravstvenu sposobnost za posjedovanje oružja. policijski službenici neće u stambenim prostorima osobe koja nabavlja oružje provjeravati ima li osoba osigurane uvjete za siguran smještaj i čuvanje oružja, nego će osoba o tome dati izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću prilikom podnošenja zahtjeva za nabavu oružja, naknadno utvrdi suprotno protiv nje će se provesti odgovarajući postupak i oduzeti oružje. Iz svega navedenog vidljivo je da su svi prijedlozi dobro izbalansirani odnosno da se vodila briga s jedne strane o pravima i obvezama posjednika oružja, a s druge strane o sigurnosti građana. Zakon je dobar. Treba ga podržati što će Klub zastupnika HDZ-a i učiniti. Koristim priliku i ponovo apeliram na Ravnateljstvo policije upravo kriminalističke policije da se potrude otkriti gdje je završilo 153 komada vatrenog oružja iz policijskog skladišta u Varaždinu koje je nestalo u periodu od 2013. do 2015. godine. Ako već ne mogu otkriti tko je to oružje pokrao, ne moraju istraživati niti tko je novinarima plasirao informacije o tome, naročito navodno ne moraju zbog toga kršiti ustavna prava građana protuzakonito i stavljati ih na posebne mjere tj. vršiti izliste njihovih poziva, što su tada od 2015. godine činili. To oružje su građani nelegalno držali, a predali su ga policiji u akciji „Zbogom oružje“ da bude pod sigurnim nadzorom. Na žalost ispalo je potpuno suprotno. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći Klub zastupnika je onaj Stranke rada i solidarnosti, reformista i nezavisnih zastupnika u ime koje će govoriti poštovani zastupnik Kažimir Varda. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Ponovit ću zapravo jedan dio rasprave o ovom Prijedlogu zakona u prvom čitanju. Prije svega želim istaknuti da su mnoga rješenja u konačnom Prijedlogu zakona zapravo iz prvog čitanja s kojima se ovaj klub, pa i ja osobno potpuno slažem dakle, radi preventivnog djelovanja samog zakona. Govorit ću isključivo u ime Kluba o oružju kategorije B. Malo prije smo čuli da

ono o čemu ja želim govoriti to je dobna granica koje je utvrđena i Konačnim prijedlogom zakona uz obavezu kad čovjek navrši 70 godina, a ima odobrenje za držanje ili nošenje oružja mora ići na obavezni zdravstveni pregled i tako svakih 5 godina dok dok ima takvo odobrenje. Ja se stvarno pitam s obzirom da sam i ja u godinama, zbog čega podcjenjujete i tko je to odredio dobnu granicu? Medicina? Policija? Tko je to odredio? Tko je odredio tu dobnu granicu? U direktivi Europske unije na koju se pozivate to ne stoji. Direktiva kaže, da morate uspostaviti funkcionalne odnose veze i stalno pratiti zdravstveno stanje nositelja odobrenja za držanje i nošenje oružja. U zakonu ste taj dio direktive dobro napisali, uz vašu obavezu da prijavite liječniku primarne zdravstvene zaštite da ste dali dozvolu za nošenje oružja određenoj fizičkoj osobi. Dakle, to je vaša obaveza. A s druge strane je obveza liječnika primarne zdravstvene zaštite koji najbolje pozna zdravstveno stanje svojih pacijenata, da vam javi svaku promjenu zdravstvenog stanja koja ima utjecaja ili bi mogla imati utjecaja na nošenje, držanje i nošenje oružja. U tom slučaju vi kao nadležno tijelo pozivate tog nositelja da izvoli otići na izvanredni zdravstveni pregled i dobro ste riješili. Ako na izvanrednom zdravstvenom pregledu se utvrdi da je sposoban zdravstveno vi plaćate troškove, dakle, država. Ako se utvrdi da nije onda plaća on i gubi pravo na držanje i nošenje oružja. Po čemu dobna granica? Ispričavam se na tonu ja sam inače dalmatinac pa sam malo temperamentniji ali me stvarno, ovo je podcjenjivanje, ja bih rekao i sui generis diskriminacija starijih osoba. Sad vam kažem u Saboru sjedi 14 ljudi od 61 do 70 godine, sjedi 71 godinu i više među koje se i ja ubrajam, troje. Pa računam bar na vaše glasove kad damo amandmane u proceduru. Ljudi, kolegice i kolege, zbog čega ne utvrdimo dobnu granicu za političare? Za saborske zastupnike? Zbog čega? Čemu dobra granica? Čemu podcjenjivanje? Čemu svojevrsna diskriminacija? Uspostavili ste prijedlogom i u prvom čitanju i konačnom prijedlogu zakonu ono što direktiva zapravo traži i ono što omogućava preventivu. Nije toliki problem legalnog nošenja oružja, problem je nelegalno oružje svake vrste. I pored svih akcija koje provodite i dalje ga ima. Vidite da ga ima i sa dugim cijevima. A ako govorimo o kategoriji B i o dobnoj granici, onda se to odnosi na ovih 182 tisuće lovačkog oružja. Dakle, o lovcima. Oni su u pravilu što stariji to iskusniji, što stariji to oprezniji. Pa nije samo lovac za ubijanje, lovac čuva i prirodu, uzgaja itd. itd. Ja nisam lovac, pa ne znam šta sve rade, ali zbog čega im naturamo? I to su u pravilu umirovljenici i naturamo u 70-toj godini života i svaki pet godina narednih naturamo naturamo im na takvu mirovinu kakvu imaju još trošak od 400, 500 kn. I punimo džepove medicini rada. Ja imam svoje mišljenje o tim pregledima. Bio sam na jednom pregledu kad sam navršio 70 godina. To sam državni tajniče poštovani vama rekao i vi ste toga svjesni da je to tako. Zašto punimo zakonskom normom takvoj medicini rada džepove? Napunimo mu džepove kad liječnik primarne zdravstvene zaštite javi da ima takvu dijagnozu koja dovodi u pitanje pravo na držanje i nošenje oružja B kategorije. Osim toga, mene čudi, stvarno me čudi, nisam na to obraćao pažnju u raspravi u prvom čitanju, nošenje oružja zbog fizičke sigurnosti fizičke osobe. Šta će mu to? Dužnost je kad čuva tjelohranitelj, policija čuva narod, i mene i vas. Uostalom kad mu dajete oružje za neku fizičku sigurnost dajte mu je na određeno vrijeme ne treba mu zdravstveni pregled, dok traje takva situacija da se čovjek osjeća ugroženo. A ne da tek ide nakon 70 i više godina na pregled. policija koje ima oružje, vojska koja ima oružje, valjda, zaštitari koji imaju oružje, pa valjda nakon prestanka službe vračaju oružje? Valjda vračaju? Mi ćemo u ime Kluba uložiti amandman na čl. 15., na čl. 22. i čl. 77. i Klub će razmotriti na kraju da li će glasovat ili ne za Konačni prijedlog zakona.

da vrlo je neobično da kolega koji podržava vlast koja nije u stanju osigurati red i sigurnost u Zagrebu će podržati ovaj zakon. Znači to je jedna nelogičnost na koju moram ovdje upozoriti. Hvala lijepo. Oprostite gospodine Maras članak 318. koji je to članak da vam znam kako da vam dam opomenu? Hvala lijepa. Imate opomenu. Hvala lijepa. Sada imamo gospodina Tomislava Žagara iz Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Evo nastojat ću izložiti stajališta Kluba Mosta koji će biti suzdržan po ovom prijedlogu. A zašto je to tako, evo da kažem u par kratkih crta. Dakle u odnosu na prvi Prijedlog zakona o nabavi i registraciji oružja građana primjetni su mali ili nikakvi pomaci na bolje te je propuštena prilika urediti ovu materiju na kvalitetan način. S tim da ne sporimo da zakon donosi određena poboljšanja. U Konačnom prijedlogu zakona o nabavi U Konačnom prijedlogu zakona o nabavi i registraciji oružja građana i dalje ostaje nepotrebno nova kategorija oružja kategorija D koju ni vrlo stroge direktive Europske unije posebno broj 853/2017 od 17. 05. 2017. godine ne poznaje i dalje nema nikakvog racionalnog obrazloženja za tako postrožavanje. Turisti koji dolaze u Republici Hrvatsku na razonodu u paienballu, airsoftu će i dalje ne znači da takvo što treba prijaviti biti u neprilici kada ih se bude kažnjavalo. To će biti predmet možda i mogućeg ismijavanja s njihove strane, a i dalje nepotrebnog kompliciranja i administriranja osobama koje koriste airsoft imitacije za razonodu i igru u prirodi koji na nikakav način nemaju mogućnost takvim airsoft reprodukcijama oduzeti život. Zakon općenito loše definira kolekcionarsko skupljanje oružja i ide strožije od EU direktiva. Iznenađujuće je da je nakon primjedbi danih u prvom čitanju Ministarstvu kulture opet promakla činjenica da će se nacionalna, povijesna i nacionalna, povijesna i kulturna blaga uništavati u staro željelo od mnogih fizičkih osoba koje su potrošile enormna sredstva i trud u sakupljanju i evidentiranju. Nije utemeljeno obrazloženje dano u Konačnom prijedlogu da se to rješavati dozvolama za skupljanje B i C oružja, jer veći dio A kategorije onesposobljenog oružja će ostati izvan zaštite u svojstvu kulturne baštine u posjedu fizičkih osoba. Da su hrvatski kolekcionari, a time i tehnička povijesna i kulturna baština ugroženi govori činjenica da je u EU direktivi omogućeno da se u pojedinačnim slučajevima može izdati odobrenja za vatreno oružje, bitne dijelove i streljivo razvrstane u kategoriju A kada to nije u suprotnosti sa javnom sigurnošću ili javnim redom. Ovo znači da je EU dopustila u naravni da kolekcionari koji su nositelji, podupiratelji i očuvatelji kulturne i povijesne baštine mogu posjedovati onesposobljeno oružje A kategorije i njegove dijelove. Ali ovaj Prijedlog zakona to ne definira na kvalitetan način uskraćujući građanima tu mogućnost i tjera ih na uništavanje takve baštine što je prisiljavanje kulturocidno. Da je tomu tako govori članak 6. 3. Direktive koji kaže da države članice mogu kolekcionarima izdati odobrenje za nabavu i posjedovanje oružja, bitnih dijelova i streljiva razvrstanih na kategoriju A podložno strogim sigurnosnim uvjetima. Isključivi jedini razlog zašto se u ovom zakonu ne pristupa kolekcionarima s pažnjom jest lijenost državnog aparata koji će radije pustiti da se uništi nacionalno blago, nego da moraju imati još nešto u evidenciji. U Konačnom prijedlogu se propustilo navesti staro oružje A kategorije koje je postalo neopozivo i neuporabljivo. Ovo je bilo potrebno izvesti iz razloga jer će se u protivnom mnogobrojni domovi branitelja koji imaju uspomene iz rata u vidu ispaljenih topovskih čahura, repovi minobacačkih granata, prazni projektili postati praktički počinitelji kaznenih djela. Treba iznaći model u kojem će se omogućiti građanima da oružje A kategorije zadrže ako je neosporno da su neopozivo neuporabljivi. Stigmatiziranje branitelja će se ovakvim propustom nastaviti jer će ih se i za običnu glupost moći goniti kazneno. S druge strane pozdravljamo prihvaćanje Mostovog prijedlog da se članak 6. točka 16. izmijeni, a što je sada izmijenjeno u Konačnom prijedlogu zakona. Pozdravljamo i opću namjeru da se smanji administriranje pri postupanju s oružjem glede nabavki. Međutim, niz drugih stručno utemeljenih primjedbi nije prihvaćeno, a niti obrazloženo. Dužnost predlagatelja zakona je da se odbijene primjedbe i prijedlozi obrazlože, a što predlagatelj nije ispoštovao čime je prekršio zakonodavnu proceduru. Tako se ne da valjani odgovor na prijedlog da se članak 7. točka u dijelu teksta prigušivači namijenjeni oružju i dijelovi za prigušivače, će predlagatelj nesuvislo daje obrazloženje o integralnim prigušivačima, a što Most u svom prijedlogu uopće nije navodio već je pisao i govorio o prigušivačima namijenjenim oružju i dijelovima za prigušivače. Obzirom da u Ministarstvu unutarnjih poslova očito se ne razlikuju integralni prigušivači od prigušivača namijenjenih oružju, što ne iznenađuje s obzirom na konstantna politička kadroviranja na uštrb struke moramo ih malo … za ubuduće. Integralni prigušivači su prigušivači koji su neodvojivi dijelovi oružja i čine sastavni i bez posebnog tehničkog postupka neodvojivi dio cijevi oružja. U pravilu se koriste samo za vojno i policijsko oružje. S druge strane prigušivači su posebno odvojive naprave namijenjene oružju kao posebni uređaj za prigušivanje pucnja. U razvijenim EU državama kao što su Njemačka, Finska, Danska, Švedska, Britanija itd. prigušivači pucnja su poželjni u lovu jer ne uznemiruju ostale životinje, ljude i općenito ne prave budu u okolišu. Ako uzmemo udaljenost na kojem je dozvoljen lov od naseljenog mjesta lako ćemo uočiti da se na toj udaljenosti iz obične lovačke karabine itekako uznemiruje okolina i ljudi. Za njih se izdaju u razvijenim državama od kojih Hrvatska očito ne želi ništa naučiti, uredno izdaju nabavne dozvole kao i za oružje. Te države su uredno uvele registraciju prigušivača pucnja i dugogodišnja praksa se pokazala vrlo pozitivnom. Stoga je taj dio teksta valjalo izbaciti te dozvoliti nabavku prigušivača pucnja. Ali kako Ministarstvo zdravstva ionako nije briga za zdravlje ljudi, pa tako ni lovaca, ni strijelaca ne čudi da nema reakcije sa strane toga ministarstva. Prema istraživanju pri izloženosti buci većoj od 140 decibela odmah i nepovratno se oštećuje sluh. Neprigušena vatrena oružja kratke i duge cijevi proizvode buku značajno veću od 140 decibela. Za primjer, pucanje iz lovačke puške kalibra 308 proizvodi buku od cca cca 165 decibela i ostala kratka i duga vatrena oružja su u sličnim granicama. Budući da je skala za mjerenje zvuka logaritamska to znači da se sa svakim povećanjem jačine buke od 10 decibela buka povećava 10 puta u odnosu na referentnu. To znači da ako imamo referentnu razinu buke od 130 decibela, buka od 140 decibela će biti 10 puta veća. Buka od 150 decibela će biti 100 puta veća, a buka od 160 decibela će biti tisuću puta veća. Za primjer normalan razgovor proizvodi buku od 60 decibela, usisavač 75 decibela, dizel kamion 85 decibela. Sirena na autu prve pomoći 115 decibela, motor mlaznog aviona prilikom polijetanja 140 Pucanje iz 357 magnum revolvera 165 decibela. Lansiranje rakete 180 decibela te na 194 decibela zvučni valovi postaju šok valovi. Prigušivač je osobito koristan lovcima kada nije praktično imati zaštitu za uši, antifone prilikom lova. Prilikom lova lovci ne nose antifone jer osluškuju okolinu, pse te komuniciraju međusobno te s time svima povećavaju sigurnost u lovu. Prigušivač očito nije izbor kriminalaca iz razloga što u stvarnosti ne prigušuje pucanje kao u filmovima. Ne može se koristiti na revolverima, sprječava normalan rad velike veličine poluautomatskih pištolja ukoliko se ne doda posebna naprava koja mu to omogućava. Sustav posebno konstruiranog klipa čini oružje dužim i težim za manipulaciju i skrivanje. Prigušivači imaju dugu povijest korištenja u Europi i svijetu. Zabrinutost i strah zbog posjedovanja prigušivača kod civila je neutemeljen. Posebno je neutemeljeno tretirati prigušivač ili dijelove prigušivača oružjem A kategorije i stavljati ga u istu razinu sa automatskim vojnim naoružanjem i eksplozivnim sredstvima. Nije dano apsolutno nikakvo obrazloženje, niti osvrt na Mostov prijedlog da se izmijeni članak 29. dodaju stavak 3. i 4. na način na koji bi regulirali da nitko, a ne samo civili i građani ne smiju nositi oružje kada su pod utjecajem droga, lijekova ili drugih omamljujućih sredstava ili ako u krvi ima alkohola iznad 0,5 grama po kilogramu odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka odnosno kada je u takvom stanju da nije u mogućnosti shvatiti značenje svojeg postupanja odnosno vladati svojom voljom. Ovo obzirom da se postojećim prijedlogom zakona službene osobe, djelatnici MUP-a, vojske, drugih službi stavljaju u povlašteni položaj i omogućuje im se da alkoholizirani bez posljedica nose oružje i koriste ga dakle, bez obzira na posebne propise kojim se uređuje stegovna ili druga odgovornost vojnika, policajaca ili drugih osoba u slučaju nošenja oružja pod utjecajem alkohola ili nedozvoljenih sredstava nužno je ovim zakonom poslati jasnu poruku da se ne tolerira nošenje i korištenje oružja pod utjecajem droga, lijekova ili drugih omamljujućih sredstava ili ako u krvi ima alkohola iznad pola grama po kilogramu. Ovako sa ovakvim Konačnim prijedlogom imamo situaciju da ćemo imati ne samo policajce koji odaju službene tajne, izrađuju u slobodno vrijeme krivotvorene potvrde i SMS-ove, već i policajce i vojnike koji znaju da će moći rukovati s oružjem pod utjecajem alkohola i droga bez prekršajne odgovornosti. Ovakva regulacija dovodi do ustavne nejednakosti jer obični građani padaju pod prekršajnu odgovornost, dok službene osobe, policajci i vojnici ne spadaju pod prekršajnu odgovornost već samo pod stegovnu odgovornost koja će ovisiti o arbitrarnosti nadređenih u vojnom i policijskom sustavu. U konačnici uslijed ignoracijskog i uništavateljskog odnosa prema hrvatskoj vojnoj i povijesnoj kulturnoj baštini te zbog ignoriranja preporuka vrhunskih zdravstvenih ustanova i europskih lovačkih organizacija kada je u pitanju zdravlje sluha prema ovom zakonu ne možemo gledati kao prema dovoljnom napretku

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnikom. Pa evo pred U bilo kojoj formi Zakon o nabavi i posjedovanju oružja koji regulira cijeli niz stvari na koje ću se osvrnuti u izlaganju u ime Kluba Glasa i HSU-a ima smisla jedino pod pretpostavkom da se može iskorijeniti ili barem minimalizirati ilegalno posjedovanje oružja. Dakle dok god postoji prilično prošireno ilegalno posjedovanje oružja, dotle ovo kako god bilo definirano jedan samo segment poteškoće i problema s kojima se kao društvo susrećemo u ovoj jednoj moram reći čini mi se važnijoj temi nego što sam na prvi pogled mislila, budući da su neke od rasprava koje smo ovdje čuli zvučale prilično bliske recimo onome za što bi se zalagalo američko društvo za oružje ili National … koje je moram reći na naš ponos Europa i Hrvatska u tom kontekstu su upravo na suprotnoj strani od tih pozicija. To je dobro. Vidi se po broju smrti od vatrenog oružja. Ako usporedite američke podatke i europske podatke, vidi se po pucnjavama po školama. Dakle, svemu, svaki pokazatelj kojeg se možete sjetiti pokazuje da je europska regulativa i u tom kontekstu onda i hrvatska puno kvalitetnija, bolja, sigurnija nego ona američka i u tom kontekstu treba ju ne samo čuvati, nego možda i pooštriti kako bi tu tradiciju zadržali i dalje nastavili. Ovaj Prijedlog zakona kao što se kaže i u samom obrazloženju je usklađivanje sa europskom direktivom iz 2017. kojom se postrožilo ili postrožili su se uvjeti, žele se postrožiti uvjeti, i nabavke i dozvola, i ako hoćete definirati točno kategorizacija, pa i način uništavanja kako ne bi bilo ponovno upotrijebljeno od različitih kriminalnih i terorističkih grupacija. Dakle, to je direktiva koja je donesena na europskoj razini nakon terorističkih napada diljem Europe koji su gdje su ljudi masovno poubijani bilo u redakcijama novina sjetite se … bilo bilo na koncertima dakle, na različitim mjestima ili javnog okupljanja kao naprosto arbitrarno nasilje ili u situacijama osvete kao što je bilo u slučaju novinskih redakcija ili pojedinaca. Dakle cijela svrha je postrožiti i detaljnije definirati kontrolu nakon iskustva terorističkih napada. Zakon definira postupke nabavke i registracije oružja, produženje roka valjanosti isprava o oružju, način postupanja sa oružjem i streljivom koje građani nabavljaju za civilne potrebe. Uređuju se pitanja razvrstavanja oružja u 4 kategorije i tu je kategorija A ta koja zapravo definira oružje koje nije dostupno za civilnu upotrebu i građani ga ne mogu kupovati ni pod kojim okolnostima. Kada pogledate u zakonu se inače taksativno nabraja u svakoj kategoriji koje oružje pripada u tu kategoriju kada pogledate tu kategoriju A naše mišljenje je ne daj Bože da bi to netko civilno nabavljao i koristio. One kategorije koje su za civilnu upotrebu ovdje kategorija D koliko sam uspjela razumjeti iz ovoga što piše u zakonu je recimo na razini onih sprejeva sa paprom dakle, neke obrane i u toj kategoriji D nije potrebno niti posebno registrirati, niti tražiti dozvolu da bi se nešto takvo nabavilo. Dakle de facto zakon se odnosi i interesantan je u kategorijama B i C naročito ja bih rekla B jer tu je de facto gotovo sve vatreno oružje koje ljudi mogu kao civili koristiti, nabavljati. Razlika između te dvije kategorije je da u jednom slučaju morate dobiti dozvolu unaprijed da bi to oružje mogli kupiti, a u drugom morate registrirati to oružje unatrag nakon što ste ga kupili. Propisuju se isprave o oružju, način postupanja s oružjem i streljivom, postupak kod smrti dotadašnjeg vlasnika oružja, postupak oduzimanja oružja i streljiva, unos i iznos oružja i streljiva unije i trećih zemalja, način vođenja evidencija o oružju i način nadzora nad provedbom ovoga zakona. Međutim, ono što ćete vidjet, pa što se navodi u samom obrazloženju dakle, suprotno onom što je intencija direktive s kojom se ovaj zakon usklađuje odnosno s kojom ovaj zakon usklađuje i situaciju, regulativu u Hrvatskoj, zakonom se pojednostavljuje i ubrzava procedura nabavke oružja. Pitam u ime Kluba Glasa i HSU-a zašto? Ova direktiva je donesena da bi se postrožili uvjeti upravo zbog iskustava masovnih terorističkih ubojstava koja su se dogodila na teritoriju Europske unije. A ovim zakonom iako se preuzimaju ove dvije kategorije iz direktive a to je uništavanje oružja kako bi se spriječilo da dođu ponovno u ruke kriminalaca i drugo, ova kategorizacija A, B, C, D ostalo očito nije preuzeto iz direktive odnosno ostalo su naši dodaci. Jer zašto bi se nakon iskustva terorističkih napada pojednostavljivalo i ubrzavalo proceduru nabavke vatrenog oružja? Također u zakonu se navodi da je jedan od razloga za izdavanje dozvole za nabavku i nošenje oružja osobna sigurnost. Međutim, ne navode se jasno i jednoznačno kriteriji temeljem kojeg se konstatira da neka osoba ima pravo zbog toga što želi zaštititi svoju osobnu sigurnost može nositi oružje. Drugim riječima, što znači osobna sigurnost? Za osobnu sigurnost postoji naravno policija, u slučaju rata vojska. Što znači da će netko iz razloga osobne sigurnosti moći dobiti odobrenje ili dozvolu da nosi oružje. Da li to znači da onda se toj osobi implicitno daje pravo da puca iz tog oružja ako procijeni da u bilo kojoj situaciji mu je ili joj je osobna sigurnost ugrožena? Dakle, jedna od temeljnih funkcija države je monopol na nasilje. Ideja vojske, policije, pravosuđa je upravo to da ljudi ne pucaju po cesti, da ljudi ne preuzimaju pravdu u svoje ruke, da ljudi ne preuzimaju te funkcije sami individualno, grupno kao vigelante grupe, nego da to po vrlo jasno definiranim pravilima radi država. Dakle, da država na sebe preuzima tu funkciju. Ukoliko to prepustimo ovakvoj jednoj zapravo vrlo nejasno definiranom razlogu ili kategoriji kao što je osobna sigurnost, to postaje arbitrarno. Tvrdi se da će to policijska postaja ili ministarstvo određivati kome to treba ili ne treba. Drugim riječima tko se opravdano osjeća hajmo reći osobno ugrožen dovoljno da bi se štitio vatrenim oružjem. I što ćemo u situacijama ako takva osoba upotrijebi to vatreno oružje? Dakle, na koji način će se i tko će biti odgovoran u slučaju ako takva osoba temeljem svoje prosudbe upotrijebi takvo vatreno oružje u situaciji u kojoj je procijenila ili procijenio da mu je osobna sigurnost dovedena u pitanje? Čim se uvode ovakve kategorije arbitrarnost postaje pravilo. Dakle, hajmo reći jedna arbitrarna prosudba bilo onoga koji daje dozvolu, bilo onoga koji je tu dozvolu dobio i onda sa vatrenim oružjem može šetati okolo i ne zna se kako se dokazuje da je opravdano da mu se da da šeta sa vatrenim oružjem okolo. Dakle Klub Glasa i HSU-a je zaista vehementno protiv ove kategorije u zakonu i ovoj cijeloj ideji pojednostavljenja i ubrzanja procedure između ostalog i za ovakvu upotrebu vatrenog, davanja dozvola za nabavu i nošenje vatrenog oružja. U zakonu također se uvodi novina da se više neće provoditi operativne provjere na terenu. Drugim riječima ono kada se razgovara sa ljudima koji su susjedi, prijatelji kada se daju dozvole za nabavku i nošenje vatrenog oružja. Zamislite obiteljskog nasilnika. Femicid je proširena pojava u našem društvu. Pogledajte statistike, a gledano na papiru osoba može u potpunosti odgovarati svim kriterijima koji se spominju da bi da bi dobila mogućnost nošenja vatrenog oružja. Međutim, nitko tko je, a znamo kako se obiteljsko nasilje prijavljuje dakle, svaki 50-ti put. Prema tome, obiteljski nasilnik za kojeg svaki susjed zna da je obiteljski nasilnik, ali kada gledate papire vrlo često nema nikakve naznake da se radi o obiteljskom nasilniku, ne bi smio ni teoretski dobiti mogućnost da ima dozvolu za vatreno oružje. Ukida se također provjera osiguranog prostora za držanje oružja. Dakle to su one situacije kada djeca negdje nađu nekako vatreno oružje i nastane tragedija. Naše je mišljenje da to ne treba ukidati, da treba faktički provjeriti a ne tek naknadno kada se kao što se ovim zakonom regulira kada se tragedija dogodi, onda naknadno će se ići provjeravati da li je postojao da li je postojao prostor i osigurano mjesto gdje se to vatreno oružje drži. Slažem se sa mojim kolegama koji su ovdje ranije govorili da nije dobro da se nakon 70. godine uvodi pregled svakih 5 godina, zdravstveni pregled uključujući i mentalno zdravlje. Naše je mišljenje da se treba zdravstveni pregled zadržati svakih 5 godina za sve kategorije. Dakle, ne kada pređete 70-tu nego za sve kategorije i sve ljude koji vatreno oružje drže kod kuće i imaju ga kao kao civili obzirom da alkoholizam se može javiti u bilo koje doba života.Poremećaj u mentalnom zdravlju se mogu javiti u bilo koje doba života. Prema tome mislimo da te preglede svakih 5 godina treba zadržati za sve kategorije i ne diskriminirati samo za starije, nego ih zadržati za sve. … /Upadica Reiner: Hvala./… Hvala lijepo. Molim da se govornici drže vremena. Imamo jednu repliku. Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Ivana. Ajoj, pardon. Nema replika, nego se kolega Pernar javio za govor. Izvolite kolega Vlaović. Sada će u ime Kluba zastupnika HSS-a govoriti poštovani zastupnik Davor Vlaović. Izvolite. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče sa suradnikom. Evo u ime Kluba Hrvatske seljačke stranke nešto o Zakonu o nabavci i nošenju i držanju oružja. Po nama bilo bi idealno kada oružja ne bi bilo, pogotovo kada se ne bi nikada upotrijebilo protiv čovjeka ili protiv druge osobe. Ali na žalost živimo s njim i ona je naša svakodnevnica. Evo čuli smo da ovim zakonom reguliramo to područje, da je u Hrvatskoj registrirano negdje oko 267 tisuća oružja usudim se reći da je dobro da je tako veliki broj u sustavu da postoji evidencija i da se zna tko su nosioci oružja odnosno tko ga posjeduje. Ali ono što nas također zabrinjava i što nije dobro, želimo istaknuti da po nekim analitičarima koji se bave ovim područjem u Hrvatskoj je negdje preko 500 tisuća komada ilegalnog oružja, dok drugi kažu da je čak jedno puška ili jedna cijev po stanovniku u Republici Hrvatskoj još uvijek nelegalnog oružja, da je to ostatak tradicije i da je to ostatak nakon Domovinskog rata jer je još puno oružja, naoružanja ostalo kod privatnih kod privatnih držatelja odnosno vlasnika što sigurno da nije dobro. I kada kažemo da je 267 tisuća komada oružja u sustavu treba također reći da najveći dio, a čak statistike kažu i preko 90% kaznenih djela koje učine vatrenim oružjem je počinjeno sa ilegalnim oružjem. Znači nije problem ovo što je legalno i što se prati, nego je problem kako smanjiti broj ilegalnog oružja na tržištu. često vidimo iz izvještaja iz novinskih natpisa da se još uvijek može pronaći oružje koje je ilegalno i kojim se trguje, pa evo i u veljači ove godine u Slavonskom Brodu policija je uhvatila jednu takvu osobu koja je imala pun automobil oružja i preprodaje ga. takve pojave moramo upozoravati i učiniti da ih bude što manje. Zato mi u ime HSS-a pozdravljamo onu akciju koja je išla od strane Vlade i nadležnog ministarstva da pozivaju građane da vrate oružje bez opasnosti od kazni i te akcije su urodile plodom. Dosta je oružja, municije, drugih eksplozivnih tvari vraćeno i predano državi, nadležnom ministarstvu. Međutim, još uvijek veliki broj oružja je prisutan na terenu. bio je jednom prijedlog i razgovor sa kolegama braniteljima u Slavoniji. Znate i sami da smo u Domovinski rat ušli slabo naoružani, da smo se sami snalazili i da smo sami kupovali oružje s kojim smo odlazili na prvu crtu I još uvijek dio mojih kolega ne želi vratiti oružje, iako ga ne smiju imati boje se da će nam možda vrlo skoro trebati, emotivno su vezani uz to. Ali s druge strane postoje evo razgovori na tim našim sastancima da bi možda država trebala osim što omogućava povrat oružja bez naknade i bez straha od nekog kaznenog progona i dodatno na određeni način stimulirati povratak tog oružja. Možda bi polučili još dodatne efekte i rezultate, to je evo promišljanje nas iz braniteljskih udruga da se o tome razmisli, pogotovo onog kojeg smo sami kupili i izdvojili sredstva za isto. Naravno da ja pozivam sve ljude koji imaju kod kuće vatreno oružje, pogotovo duge cijevi da vrate to nadležnom ministarstvu ili drugim institucijama jer sigurno da nije dobro da je ono ilegalno u Hrvatskoj. Želim ovaj Prijedlog zakona pohvaliti u ime Hrvatskog lovačkog saveza, u ime svih lovaca jer i ja sam u svojim raspravama i u prvom čitanju, i u Zakonu o lovstvu govorio da nije dobro da se previše administrira oko nabavke, nošenje i držanje oružja kada je riječ o lovcima i da nije dobro da svakih 5 godina moramo ići na zdravstveni pregled. Jer ako već prepisujemo i unosimo europske direktive u naše nacionalno zakonodavstvo, onda to koristimo odnosno unesimo takve odredbe kao što imaju lovci u nekim europskim državama odnosno u dosta europskih država, da ako već je obveza a propisana je obveza obiteljskog liječnika da prijavi svaku promjenu zdravstveno stanja. I ukoliko je neka osoba, neki lovac narušenog zdravlja koje bi imalo utjecaja na sigurnost zbog njega obitelji i kolege lovce, onda je njegova dužnost da to prijavi nadležnom policijska uprava da dođe po oružje i tu je problem riješen. Ovako je to evo sada u zakonu prepoznato i dobro je su prihvaćene te primjedbe Lovačkog saveza i nas lovaca. Ali evo i dalje ostaje ova odredba o kategorija od 70 godina koju vidimo da je veliki broj naših kolega sugrađana lovaca na određeni način naljutila zašto ljude od 70 godina sada diskriminirati u odnosu na ostale lovce da oni nakon 70-te moraju ponovno svakih 5 godina na zdravstveni pregled, pogotovo kada znamo da je veliki broj veliki broj umirovljenika koji su i lovci sa malim mirovinama. I dokle god su tako male mirovine, dok ne prate rast životnih troškova, mislim da bi tu odredbu trebalo izbaciti i mi ćemo podržati amandman ukoliko dođe do njega bude podnesen na ovaj prijedlog, na ovaj članak zakona jer smatramo da je dovoljno ova odrednica da obiteljski liječnik mora pokrenuti inicijativu da se osobi koja je bolesna pošalje na pregled i da nakon toga ukoliko nije zdravstveno sposoban oduzme oružje i nema potrebe ljude onda zbog toga još dodatno diskriminirati. Također evo i u ime svih ljudi koji se bave športom pogotovo streljaštvom dobro je da je prihvaćena inicijativa da se i mladim osobama omogući da se bave streljaštvom. i na olimpijadama i na europskim i svjetskim prvenstvima ostvarivali izvrsne rezultate. Čestitke svima njima koji su na taj način promicali Hrvatski. Ali treba omogućiti i djeci koja žele se baviti, a 9 godina je granica koja je u Europskoj uniji i dobro je da je to kao prijedlog prihvaćeno i uvršteno ovdje u zakon. Također bih želio istaknuti da još uvijek postoji veliki broj minsko-eksplozivnih sredstava na terenu. Dobro je da je najveći dio Hrvatske razminiran. Nadam se da će uskoro biti sve županije bez mina u Hrvatskoj. Međutim još uvijek je veliki broj eksplozivnih naprava na terenu, iako je kažem razminirano. Prijedlog je i nas iz HSS-a da se nastavi sa onim edukativnim radionicama po osnovnim i srednjim školama gdje bi se djecu upozoravalo na opasnost od mina i eksplozivnih naprava i da kao takove ne diraju i da dojave. Jer evo i nedavno smo čitali da je pronađeno u nekakvom zabačenom kutku kutku još nekakva minobacačka granata. Znači još uvijek toga postoji i treba i dalje upozoravati na to i daj Bože da nitko od naših sugrađana, a pogotovo ne djeca da ne nastradaju od eksplozivnih Ono što sigurno treba još jednom istaknuti, da treba pooštriti mjere oko nabave pirotehnike, eksplozivnih naprava. zadnji slučaj sa topovskim udarom na stadionu u Splitu nas sve supa upozorava da pozovemo svoje kolege koji su navijači bilo Torcida, bilo Bad Blue Boysi, bilo tko drugi da to na stadionima ne koriste zbog svoje sigurnosti, zbog sigurnosti ljudi koji su tamo službene osobe, a pogotovo da ne nastradaju vatrogasci koji sebe daju i svoj život žrtvuju da bi spasili druge i tuđu imovinu i onda nastrada od topovskog udara. Mislim da to nije stil i način navijanja, da se može puno kvalitetnije dati podrška svojoj ekipi glasnim pjevanjem i navijanjem, nego sa topovskim udarom. Pa evo poziv da to ne čine. Ali odmah i pitanje kako je moguće da se uz sve video nadzore i preglede takove tvari unesu na stadion? Što je tu učinila policija? I kako da se ne zna tko su odgovorne osobe? Čak idu u nekakve u razgovorima, u kuloarima priče da u tome sudjeluju i nekakve osobe koje su iz organizacije takovih događanja, što sigurno nam ne ide na čast da se ne može otkriti tko je kriv za to i da se to više nikada nikada ne ponovi. I da moramo vratiti povjerenje građana u državu, u policiju, u sve institucije. Nemoguće je da još uvijek ni dan danas ne znamo gdje je oružje koje je nestalo iz policijske uprave, da nije pronađeno zlato, zlatne poluge koje su otuđene iz policijske uprave. Pa kako onda vratiti povjerenje građana? I na taj način ih se evo indirektno i stimulira da zadrže ilegalno oružje jer ne daj Bože možda će nam opet trebati. A danas je evo vidimo u Hrvatskoj najjače oružje SMS SMS i protok informacija iz nadležnih tijela, institucija u provedbi određenih postupaka. I onda na kraju se čudimo što neki budu osuđeni za najmanju grešku, a druge se upozori na vrijeme da odu u London ili da prikažu lažne SMS poruke kao u svoju obrnu. To sigurno da nitko ne smije činiti i koristiti institucije sustava u svoje privatne svrhe bilo da su imovinske ili političke, nego svi moramo biti jednaki pred zakonom i provoditi zakon da bi nam se građani u Hrvatskoj osjećali sigurni i da bi bilo što manje zlouporaba oružja. Zakon je po nama dobar, osim u ovom dijelu gdje se diskriminira ljude starije od 70 godina, pa evo predlažemo da se taj amandman prihvati i onda ćemo prihvatiti i zakon. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Sljedeći Klub zastupnika onaj SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Saša Đujić. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Pa na početku želim reći da će Klub SDP-a podržati ovaj zakon i želim reći jasno da ovaj zakon nije nikakva amerikanizacija Hrvatske, niti je ovo nikakvo naoružavanje hrvatskih građana kao što su neki kolege govorili i kao što neki mediji proteklih dana pišu. Dakle, ovo je zakon koji je kao jedan od rijetkih zakona u ovom sazivu Sabora donesen upravo onako kako se zakoni trebaju donositi. Dakle, prvo je u ovaj Sabor došao prijedlog zakona koji nije bio usuglašen, koji je bio loš, protiv kojeg su se pobunili svi znači, sve političke opcije i lijeva i desna strana sabornice, zainteresirana javnost itd. i nakon te rasprave koja je bila u ovome domu predlagatelj je povukao taj zakon i dao kompletno novi nacrt zakona i to je ovaj koji danas imamo ovdje. I on je išao u dva čitanja znači, u redovnoj proceduri. I prilikom donošenja ovoga zakona provedena je široka javna rasprava i među građanima, i među svima onima koji su zainteresirani za donošenje ovoga zakona, prvenstveno u Lovačkom Lovačkom savezu, sportskim udrugama koje se bave streljaštvom i to je ono što je dobro i tako bi se zakoni trebali donositi. Druga stvar zašto ovaj zakon nije nikakva amerikanizacija niti naoružavanje hrvatskog društva je taj što se u ovoj zakonu one suštinske stvari oko dobivanja oružanih dozvola ne mijenjaju. I dalje ljudi koji imaju oružje u Hrvatskoj bilo to lovci, bilo do sportaši ili oni koji to koriste za osobnu zaštitu i dalje oni moraju proći proceduru obuke za držanje oružja, i dalje moraju proći liječnički pregled na početku prije dobivanja oružane dozvole, koje su, ostaju one stroge stvari koje su postojale i do sada, ali se mijenjaju neke stvari koje su više administrativne prirode. I to je ono što je dobro u ovim izmjenama zakona. I to je ono što podržavamo, a to je dakle ovo smanjenje učestalosti liječničkih pregleda, jer nema potrebe da se ide svakih 5 godina na liječnički pregled. To smo govorili u prvom čitanju i u drugom. To je samo financijski trošak. Dobro je rješenje ovo da liječnik opće prakse prati svaku osobu koja ima dozvolu za oružje. O tome ću malo više govoriti u pojedinačnoj raspravi budući da sam u prvom čitanju imao neke prijedloge, pa ću govoriti oko toga. Tako da to su ono uklanjanje administrativnih barijera i ušteda kod samih korisnika oružja. Druga stvar rasterećenje policije koja više ne mora ići u ove bespotrebne provjere priliko izdavanja prve dozvole za oružje. Zašto bespotrebne? Zato što, gledajte taj razgovor sa dva susjeda i sa prijateljima ne znam koliko da uopće efekta jer realno koliko je on uopće vjerodostojan i koliko vi ako ste sa nekim susjedom u zavadi hoće li uopće reći istinu ili će reći nešto krivo o vama samo da vam napakosti, što se dešava i kasnije u mnogim primjerima. Policiji je to uzimalo puno vremena i efekti nisu bili nikakvi dobro da se to sada ne mora više raditi, zato što se rasterećuje policija od bespotrebnog posla, a policija može onda djelovati tamo gdje procijeni da za to postoji potreba i to je ono što ostaje ovdje. Znači, neće policija prestati vršiti kontrole kod ljudi, nego će prema svojim procjenama dolaziti u nenajavljene kontrole ili tamo gdje procijeni da je to potrebno ili po prijavi istih tih susjeda ako smatraju za nekoga u svakom trenutku policija dolazi. Dakle, nije točna tvrdnja da u ovom zakonu se sada briše ta odredba i da policija više neće ništa raditi po tom Druga stvar, isto tako treba reći jasno da je glavni problem ilegalno oružje, a ilegalnog oružja u Hrvatskoj po nekakvim podacima ima oko pola milijuna komada, dok je onog legalnog oko 300 tisuća komada. I treba reći da se ovim zakonom regulira ono legalno oružje, a ne ilegalno jer ilegalno sama riječ govori je van svih zakonskih okvira. I ova teza da se se olakšava dobivanje oružja, pa će biti više kaznenih djela jednostavno ne stoji jer to isto statistike demantiraju jer preko 95% kaznenih djela nekih kriminalnih aktivnosti je počinjeno upravo ilegalnim oružjem dok je samo par posto događaja počinjeno onim legalnim oružjem. Neće terorista doć u policiju i tražit dozvolu za oružje onda uzet legalno oružje i napraviti teroristički napad. To se ne neće dogoditi tako da to plašenje jednostavno ne stoji. Zbog toga su dobre ove aktivnosti koje MUP provodi već godinama i treba ih provoditi i dalje a to je da se bez sankcija ilegalno oružje može vratiti u policijsku postaju i da za to neće biti sankcionirani. Treba raditi više na prevenciji, na osvještavanju građana šta to znači i šta znači loše ako imate ilegalno oružje i zašto bi bilo dobro da ga se vrati. Isto tako na crnom tržištu danas je lakše nabaviti ilegalno oružje nego legalno i to treba isto reći da ova procedura koja ovdje ostaje, da će dakle ilegalno oružje vi danas kupite ne znam, neki pištolj za 200, 300 eura na crnom tržištu, a dok da bi dobili legalno morate položiti ili lovački ispit ili proć obuku u MUP-u, platiti liječnički pregled i onda to oružje platiti po istoj cijeni legalno kao što je, ova priča da će se sad olakšat sa ovim pojednostavljenjima i da se sad krenuti masovno naoružavanje Hrvatske, jednostavno još jednom kažem, nije točno. Također, mislim da je ovaj zakon i mi u Klubu zastupnika SDP-a mislimo da je dobar, mi ćemo podržat, nije savršen kao uostalom svaki zakon, ima tu nekih sitnice koje bi se mogle popraviti i koje bi ga mogle još poboljšati međutim, u globalu je on dobar i vjerovatno će se u praksi još i tim i tim nekim izmjenama pristupiti kada se vidi nakon nekog vremena, proteka vremena, šta bi s trebalo popraviti. Druga stvar, puno je ovdje bilo riječi oko oružja za osobnu sigurnost. Da se to sada uvodi, nije točno. Dakle, ta kategorija postoji već godinama i nije to nikakva novina niti se sada uvodi nova kategorija oružja sa osobnu sigurnost. To je postojalo i prije i mislim da čak u ovim izmjenama nema nekih grubih odstupanja u odnosu kako je to bilo i dosada i da, policijska uprava procjenjuje da li nekome to treba ili nekome to ne treba i naravno da bi sve naše građane trebala štititi policija i vojska i svi dalje međutim, postoje neke situacije kada nažalost to stvarno nije moguće. Mali broj korisnika oružja u Hrvatskoj koji ima oružje za osobnu zaštitu, ja bi volio možda da nam državni tajnik u završnom obraćanju kaže isto koliko je takvih osoba počinilo neka kaznena djela jer se to sad ovdje spominjalo, ja mislim da gotovo nitko ili jako mali broj. A zašto je to dobro odnosno zašto postoji potreba za ovim, ja ću vam reći na jednom slučaju. pokojni Pukanić je imao oružje za osobnu zaštitu. Čovjek je mjesecima govorio u javnosti, u medijima da mu se prijeti, da mu je život ugrožen i da ne može dobiti adekvatnu zaštitu. Čak je bio bio izrugivan od strane pojedinih medija i od pojedinih udruga i ako se sjećate, bio je jedan napada njega gdje je on koristio to oružje koje je imao za osobnu zaštitu pa je čak došlo i do pucanja, dva puta je pucao. I tada ga se ismijavalo i postavljalo pitanje odakle mu oružje, tko mu je to dao, da li mu to treba, da li mu to ne treba i nažalost, nakon tri tjedna od tog prvog napada se dogodilo šta se dogodilo. E sad, onaj koji je njemu dao oružje, dao mu ga je opravdano ali to je recimo jedna tragična priča koja pokazuje da nažalost ne može sustav uvijek štiti svakoga. I on je recimo bio jedan novinar koji je otvarao određene afere, otvarao je određene priče i zbog toga mu je život bio ugrožen. Znači život mu je bio ugrožen zbog njegovog rada i poslovanja i nažalost država mu nije mogla pružiti adekvatnu zaštitu i znamo svi kako je to završilo. E takvi primjeri su ljudi koji danas imaju oružje za osobnu zaštitu. Oni ne trče s tim oružje po gradu i mašu kao na Divljem zapadu, u pravilu ga imaju da nitko ni ne zna da ga imaju, drže ga po zakonu kako treba bit da se uopće ni ne vidi da ga imaju i ni to oružje nije im garancija da će u konačnici biti zaštićen. Tako da ne treba niti oko toga plašiti građane niti govoriti da je to sad nekakva nova novina koja se uvodi i koja nije dobra. Uglavnom sve u svemu, još jednom ću reći ovo je dobar zakon, nije idealan ali ja mislim da ni ne postoji idealan zakon i klub SDP-a će podržati ovaj zakon u konačnom prijedlogu upravo zbog svih ovih dobrih stvari koje on donosi i zbog načina na koji je donesen. Evo hvala lijepo. Hvala lijepa. Slijedeći klub zastupnika je onaj Živog zida i SNAGA-e u ime kojega će govoriti poštovani zastupnik Ivan Pernar, izvolite. Uvažene dame i gospodo, htio bi prije svega reći da nažalost ne ubija oružje, ubijaju ljudi. Vi možete imati nož, možete s njim rezati rajčicu a možete i izbosti ljude. Da li je nož opasan ili je neka osoba opasna. Druga stvar koju bih htio napomenuti, imate situaciju u Nici u Francuskoj kad je čovjek kamionom ubio 80 ljudi. znači kamion je iskorišten kao oružje. Imate onda bezbroj slučajeva gdje se ostalim vozilima zalijeću teroristi na ljude itd. A čak i onda kada teroristi koriste oružje, ono što je zajedničko tome jest da je to uvijek ilegalno oružje, oružje koje znači nije dobiveno zakonitim putem. Htio bi ovom prilikom reći da je zaštita sigurnosti građana jako bitna međutim problem je kada zakonito oružje dobivaju ljudi koji ga ne bi smjeli imat. Recimo, bio je slučaj kad je policajac sa službenim pištoljem ubio recimo ženu. Iako mu je dva tjedna ranije oružje trebalo biti oduzeto ali nije. Kaže gospođa Pusić da bi država trebala imati monopol na nasilje. Ja se s tim ne bih složio, ja bih rekao da bi država trebala imati monopol na nasilje isključivo ako je ono opravdano, a bez razloga koristit nasilje protiv vlastitih građana je pogrešno i ovaj zakon zapravo na neki način olakšava legalno posjedovanje oružja i ja osobno podržavam da se ljudima koji nemaju, da tako kažem, povijest nasilnog ponašanja, koji nisu prijetnja za društvo, da se njima zapravo dozvoli lakše posjedovanje oružja. Želim to istaknuti iz razloga što mi u Hrvatskoj imamo jako puno ilegalnog oružja i ono što je zapravo da na neki način kažem što je cilj svakog kriminalca je doć do ilegalnog oružja, oni legalnim putem ne mogu doći do toga. I htio bih napomenuti da je otisak na metku, odnosno izgled čahure nešto poput otiska prsta, znači svaka cijev pištolja daje na metak drugi, da tako I vi možete po tome odrediti iz kojeg je pištolja pucano. Ono što u Hrvatskoj trenutno imamo problem je s dvije strane. S jedne strane se za posjedovanje ilegalnog oružja ne daju adekvatne sankcije. Kako vi možete imat recimo kalašnjikov, pucat po školi i da nakon toga najnormalnije recimo ono vas puste itd.? a s druge strane netko tko nije u kriminalu, za njega se traži milijun provjera. Znači ono što mi trebamo je s jedne strane stroži zakon, s jedne strane mekši zakon prema onima koji ilegalno posjeduju oružje, prema njima treba im dati veće kazne. Ali s druge strane oni koji ne stvaraju probleme, koji uistinu oružje koriste za samoobranu, odnosno za zaštitu sebe, mislim da im to treba dozvoliti. Također htio bih reći da sam ja osobno tijekom 2 godine političke, da tako kažem „karijere“ u „visokoj politici“ primio na svoj račun jako puno uvreda i dosta je tu bilo i prijetnji. ja sam osjetio da sve te prijetnje nisu realne u smislu da bi mi stvarno netko naškodio i iz tog razloga ja nemam potrebu recimo posjedovati oružje. Međutim, da sam kojim slučajem osjetio da su te prijetnje realne, sigurno bi ga nabavio. Što hoću reći time? Da je svaki slučaj drukčiji i ista prijetnja koju prime dvije različite osobe od dva različita čovjeka ne mora nužno podrazumijevati istu opasnost. istu opasnost. I iz tog razloga smatram da je način da se svaki slučaj zasebno utvrđuje, da je zapravo pozitivan. I mogu samo izraziti s jedne strane zadovoljstvo da do sada Hrvatska nije bila zemlja gdje je bilo puno nasilnog kriminala. Znači vi možete hodati ulicama Zagreba bez straha recimo da ćete biti izbodeni nožem, da će netko pucati na vas itd. i iz tog razloga ljudi nemaju niti potrebu za uopće nabavljanjem oružja. Međutim u slučaju kada kriminalci posjeduju oružje i upotrebljavaju oružje, a policija ne štiti pri tome građane, u tom slučaju postoji realna opasnost da će zbog toga što su kriminalci na slobodi, zbog toga što kriminalci posjeduju oružje i koriste ga, a država ne poduzima adekvatne mjere, da će doći do toga da će se građani početi sami naoružavati. Znači država mora s jedne strane imati nultu stopu tolerancije prema ilegalnom oružju, ali s druge strane država mora istovremeno imati, da tako kažem, a mora postojat pravna država, mora postojat sustav koji će nasilje s ulica micati i kada vi recimo živite u blizini nekog mjesta gdje jako puno ljudi recimo posjeduje ilegalno oružje koji pucaju sa njim itd. gdje gdje ima raznih vrsta kriminala pa ne znam koliko je ugodno tamo za živjet ako vi niste naoružani. Tim više što često puta vi kad pozovete policiju, policija zapravo uopće ne postupa ili postupa sa kašnjenjem. Eto, sve u svemu pozivam policiju da marljivije radi svoj posao, pozivam zakonodavca da postroži kazne za nelegalno oružje, ali s druge strane i pozdravljam ovaj prijedlog zakona da se onima koji žele legalno posjedovati oružje i koji ispunjavaju uvjete za to, a to je znači da nemaju povijest nasilnog ponašanja, da imaju opravdani razlog za vlastitu zaštitu, mislim da im to treba dozvoliti. Također htio bih napomenuti jednu misao kad sam bio u Izraelu, odnosno Palestini, primijetio sam jednu stvar, a to je da u Izraelu ima jako puno oružja na ulici. To vam je, vi idete recimo u dućan ili na željeznički kolodvor, autobusni kolodvor, vi ćete vidjet zaštitare tamo s puškama, ne s pištoljima. Isto tako vidjet ćete mnoštvo ljudi u vojnim uniformama koji posjeduju oružje, međutim tamo nema nasilja što se tiče oružja. Ista stvar je u Švicarskoj. Ako odete u Švicarsku, tamo svaka kuća ima automatsko oružje kod kuće. Oni vjeruju u taj koncept naoružanog naroda i tamo zapravo nema kriminala kriminala sa oružjem. Međutim, ono što se događa u sve više zapadnih zemalja jest nešto, to mi je kolega Lovrinović ukazao na to, on je rekao da kad je ravnoteža straha onda je mir. kada… Međutim, što se u zapadnim zemljama dogodilo? Došli su u njih ljudi koji često recimo nose noževe sa sobom, koji ih često upotrebljavaju nad nedužnim civilima i ti civili ne nose nikakvo oružje, nemaju nikakvo oružje, policija se boji recimo uopće i ulaziti u četvrti gdje ima puno nasilnog kriminala i vi kao rezultat onda imate bijeg stanovništva iz tih područja, njihovu getoizaciju itd. Smatram da bi svaki civil ukoliko mu je ugrožen život trebao imati pravo upotrijebiti vlastito oružje. Pa čak i oružje nekog drugog. Evo, da vam dam primjer, bio je svojedobno slučaj kad je jedan čovjek bio otet. To je u Hrvatskoj bilo. Bio je na stražnjem sjedištu vozila, pored njega je bila druga osoba koja je držala pištolj uperen u njega. I što je on napravio? One je jednostavno uspio uzeti toj osobi pištolj i zapravo je ubio tu osobu odnosno naoružanog otmičara koji mu je prijetio. I njega su čak izveli na sud i sudili su mu zato jer ga je ubio. Međutim, sud ga je na svu sreću oslobodio. Ali što hoću reći? Oružje tj. gubitak svakog života je tragedija, ali ako je jedna žena napadnuta i recimo, kriminalac ju želi silovati, po meni, ona bi trebala imati pravo na samoobranu jer ima pravo zaštititi svoj život, svoje tijelo i svoje dostojanstvo. Ako mi pristupimo tome da pojedinac nema pravo na samoobranu, tada će nam se dogoditi situacija kao u Švedskoj gdje je valjda najviše silovanja na svijetu, gdje su kazne za silovatelje marginalne i gdje zapravo sve te Istanbulske konvencije i šta već, sve priča o emancipaciji i feminizmu, u praksi kad vi izađete na ulici i budete silovani, kad vaše dostojanstvo bude zgađeno, zapravo padaju u vodu. Eto, to je sve što bih htio reći. Živjeli. vam lijepa. Sada ćemo prijeći na pojedinačne rasprave, ima ih dosta. Prva će biti poštovanog zastupnika Tomislava Klarića. Izvolite. Uvaženi potpredsjedniče, predstavnici Ministarstva, kolegice i kolege. Ja bih na početku svog izlaganja istaknuo dvije stvari. današnje rasprave, ali i kroz prvo čitanje, a onda i kroz onaj famozni zakon koji smo većina nas ovdje u startu i na neki način odbila i vratila na potpunu doradu, pred sobom imamo, činjenica je, potpuno noviji i suštinski drugačiji Zakon od onog koji nam je prije nekih sada već 2 godine bio dostavljen ovdje na stol. Zašto govorim o brkanju pojmova? Dakle, ovdje se čitavo vrijeme spominje nekakvo ilegalno oružje, spominju se nekakva kriminalna djela sa takvim oružjem. Ovaj Zakon ima jasan naziv. Zove se Zakon o nabavi i posjedovanju oružja. I njima je definirano ono što svi na neki način želimo da se istakne i odredi procedura na koji način će građani RH iz ovog ili onog razloga moći posjedovati i nabaviti oružje. Dakle, ako govorimo o legalnom oružju, a ovaj Zakon govori o njemu, dakle govorimo u ovom trenutku između ostalog i o 182 tisuće komada lovačkog oružja. oružje koje posjeduju naši građani potpuno legalno unutar organizacija koje su također legalne i u okviru i pod okriljem Hrvatskog lovačkog saveza, dakle institucije koja traje već 200 godina. Isto tako ovdje govorimo i o 5 tisuća komada, nešto više od preko 5 tisuća komada streljačkog oružja. Dakle, opet ističem unutar organizacije, unutar Hrvatskog Hrvatskog streljačkog saveza i dakle, nečim što je već odavno uređeno i ovdje ne govorimo o nečemu što se dogodilo na ulici prije nekoliko tjedana kad je netko sa nekakvim kalašnjikovim pucao, nije pucao, ranio, nije ranio. Dakle, ovo je legalno oružje, oružje koje je nabavljeno u svrhu određene djelatnosti, da li lova, da li streljaštva, da li sporta i to oružje je legalno prijavljeno, zna se tko je vlasnik, zna se tko je prodavatelj, zna se čak i količina streljiva koja se za takvo oružje kupuje jer se ne može streljivo samo tako kupiti, sad će se netko sjetit pa će ići kupiti 100 komada, da karikiram, metaka ovog ili onog kalibra. Dakle, procedura je tu ta. Što je novina ovog Zakona i zašto ga svesrdno ja podržavam? Zato što nije kako je netko tu rekao da se olakšalo posjedovanje oružja ili nabava oružja. Nije se olakšalo, procedure su praktički iste. Samo se smanjila ta nepotrebna birokracija, a mi koji imamo ne jednu, dvije ili pet godina, ja već 36 godina posjedujem oružje i krećem se u društvu ljudi koji ga posjeduju i ne samo za držanje već i za nošenje oružja. I znamo koje su sve te procedure ispoštovane svih tih godine. Da ne kažemo tada, od 82. kad sam ga ja nabavio do kraja devedesetih nije bio potreban nikakav liječnički pregled odraditi. A iste količine tog oružja oko tih 200 tisuća se vrste svih tih godina u RH. Dakle, Dakle, ovdje govorimo o tim bespotrebnim liječničkim pregledima. A tko je na njima bio? Svi koji posjeduju oružje svakih 5 godina znaju kako je ta formalnost obavljanja i koji je bio cilj te formalnosti onih 550 ili 550 ili 450 gdje su se ti nekakvi natjecali da smanje i da pridobiju što više osoba da naprave pregled kod njih kako bi ostvarili nekakvu zaradu. Dakle, to je usklađeno sa europskom direktivom na način i to je podrška ovome Zakonu, na jedan najelegantniji ali i najkvalitetniji način. Tko bolje zna situaciju osim našeg izabranog liječnika? A to je propisano ovim Zakonom. Ona odredba koja je propisivala takvom jednom liječniku u prvom prijedlogu zakona da ima limeni .../Govornik se ne razumije./... je bila naprosto smiješna u današnje vrijeme digitalizacije. I dobro je da se tako nešto izbacilo. I onda dolazimo i na kolegu Vargu i ono što smo govorili i u prethodnom čitanju. Ta dobna granica od 70 godina i mene na neki način smeta jer krećem se u okruženju ljudi koji velikim dijelom prelaze ne samo 70 već i 80 godina, koji su lucidni, potpuno savjesni i svjesni, odgovorni, čak u puno slučajeva i aktivniji u organizacijama od mlađih članova. Ja mislim da bi i u ovom dijelu trebalo promisliti i tu odrednicu odrediti. Prošli put u prethodnoj raspravi dao sam čitav niz primjedbi, neke od njih vidim da su kroz prijedloge i uređene i ugrađene. Ono prihvaćam što nije a što sam na neki način podržao intenciju Hrvatskog lovačkog saveza vezano za člansku iskaznicu sa markicom za tu godinu, takvo obrazloženje prihvaćam. Međutim ovdje u ovom dijelu, evo predlažem da se još jednom razmotri ova odredba u članku 35. a vezano za dobnu granicu dakle jer ako gledate u članku 35. stavak 7. gdje se propisuje da iznimno od odredbi članka oružjem kategorije B, zračnim oružjem i oružjem sa .../Govornik se ne razumije./... kategorije ovog zakona za streljaštvo i za vježbanje se mogu djeca starija od 9 godina a u istoj toj nekakvoj kategoriji određena dob prilikom obuke za člana, za polaganje lovačkog ispita od 17,5 godina tu bih predložio da se ipak prihvati prijedlog Hrvatskog lovačkog saveza kao krovne institucije koja ne neki način i regulira svojim propisima i sve što je vezano za pitanje lovstva. Dakle, konkretni podaci koji se odnose na legalno posjedovanje oružja i na onaj dio koji se u javnosti i u građanstvu provlači čitavo vrijeme a radi se o oružju. Dakle ovim zakonom ali i u svim našim raspravama potrebno je, ja to osobno smatram razgraničiti i baciti famu sa legalnog nabavljenog oružja, sa oružja koje ima svoj serijski, tvornički broj, koji ima ispitane barutne probe, koji je evidentiran u svim institucijama od MUP-a pa čak do Hrvatskog ili lovačkog, streljačkog saveza do samog odabranog liječnika koje ima od takvog oružja ima. Dakle tu je sve čisto. I sam podatak a statistika je tu neumoljiva, legalnim oružjem se ne rade kriminalna djela. Legalnim oružjem nabavljeno u svrhu obavljanja određenih djelatnosti u iznimnim situacijama ili nesretnim nekakvim slučajevima i u vrlo malom postotku se tako nešto dogodi. Za razliku što je i mene osobno iznenadilo sa službenim naoružanjem gdje je taj postotak znatno, znatno veći što po meni ne bi smjelo biti tako. Dakle, to je taj dio priče. I još jedan koji svakako treba podržati, da je policija morala obilaziti susjedstvo, raspitivati se kakav je koji je bila naprosto smiješna. Mogao je biti neki susjed član društva za zaštitu životinja a ako zna da mu je ovaj lovac pa da nabavlja oružje, pa onako e nećeš ti meni srnicu malu loviti pa ću reći da si loš čovjek pa nećeš dobiti oružje. Takve stvari mislim da je dobro da se u ovome dijelu zaobišlo. Sam prijedlog i samo pokretanje, prvo nabavke prvog oružja je potpuno u redu. Regulacijom obavljen liječničkih pregleda. Dobro bi bilo da se razmisli ovaj dio vezano za rang od 70 godina pa unaprijed jer stvarno i ja mislim osobno a pogledamo i ovdje sastav Hrvatskog sabora gdje imamo podosta naših zastupnika starijih od 70 godina. Ne vidim razloga zašto bi bio on u nekakvoj lošijoj kategoriji od nekoga tko ima 50 ili 60 godina. Evo, ukratko, zakon treba podržati. Mislim da će, odnosno i znam već jer se iz tih krugova krećem da nalazi na dosta veliko odobravanje i našeg građanstva koje posjeduje legalno svoje oružje. I ovaj model rasprave i samodonošenje evo šta je i kolega Saša istaknuo bi trebao biti primjer na koji način se donose i ostali zakoni koji se tiču ovakvih problematika. Evo, hvala. Hvala lijepa. Imamo više replika. Prva je poštovanog zastupnika Saše Đujića. Izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolega Klarić, pa u većini vaše rasprave se slažem s vama, ovoga puta za divno čudo ali javio sam se oko ove vaše odmah od početka, oko ilegalnog oružja i to je točno. zakon ne regulira ilegalno oružje jer sama riječ ilegalno znači da je van zakona. A to sam i ja rekao u svojoj raspravi. Ali mislim da nije loše da se o tome raspravlja i da ovaj zakon kada se priča o oružju da se apsolutno treba iskoristiti svaka prilika da se priča i o tom ilegalnom oružju koje u biti jest najveći najveći problem društva. Jer nije problem ovo legalno oružje koje je i pod kontrolom i uvjetima i s kojim u konačnici barataju ljudi koji znaju baratati s oružjem nego je problem upravo ovo ilegalno. I trebamo koristiti svaku situaciju i svaku priliku da o tome progovaramo i da govorimo da je 95% kaznenih djela počinjeno ilegalnim oružjem, da ga ima skoro 40% više na području Hrvatske nego ovog legalnog i to su sve problemi o kojima svatko od nas svaki dan treba govoriti. Hvala lijepo. Odgovor poštovanog zastupnika Klarića. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Evo, zahvaljujem se na replici, evo slažemo se da se slažemo i u biti ono što sam htio reći i sada ponovno ističem, treba strogo razgraničiti legalno i institucije poput Hrvatskog lovačkog saveza, lovačkih društava i organizacija od onog što se događa i što je iz kriminalnog miljea. Jer u javnosti se jedno i drugo dok se spomene oružje poistovjećuje da je to to što definitivno nije tako. Tako da u svakom slučaju o tome treba govoriti ali odvojeno od primjera ovog zakona. On definitivno navodi samo jednu stvar, kako legalno doći do oružja. I to treba pozdraviti, to treba kanalizirati i smanjiti tu bespotrebnu birokraciju tipa one da moraš davati rodni list ne stariji od 6mj kao da smo se rađali svakih 6 mjeseci pa je netko propisao da rodni list ne smije biti stariji od 6 mjeseci. Takve stvari definitivno treba izbaciti pogotovo u današnje vrijeme digitalizacije

i ja to mogu i razumjeti iz vaše pozicije. Jedino što mi je recimo nerazumljivo, ja nisam sklon tome, da se na ovaj način propagira olakšavanje i kontumacija korištenje oružja nego upravo suprotno. Znači iako nisam lovac i ne mogu shvatiti strast, kao što ste rekli odstrela, srnica itd. Mogu shvatiti da ljudi neki to upražnjavaju i vidio sam, imam neke svoje prijatelje. Ali bi u raspravama, zastupnici u Hrvatskom saboru, trebali ipak, možda evo, da ste to rekli u vašoj raspravi, ljudi bi to shvatili jer ovako se ispada kao da promovirate što više i konzumaciju korištenje oružja, što veće olakšanje kako da se do njega dođe. Ja mislim da to nije dobro, ja sam recimo upravo, suprotno, protiv toga. Hvala lijepo. a možete pogledati što piše na portalu Hrvatskog lovačkog saveza i svakog lovačkog društva u njihovim statuama i kako su registrirani. Dakle, nisu registrirani za odstrel srnica, zato sam to napomenuo, da tome nije tako. Nego tamo lijepo piše, za uzgoj, zaštitu i lov divljači. Između ostalog i lovačko oružje je jedan samo mali postotak onoga alata koji služi za uzgoj, zaštitu i lov divljači. Tu ako ćemo govoriti onda o tome, onda imamo tamo i automatskih kranilica i solarnih kunilica i remiza i električnih pastira i ne znam kakvih sve odgovornosti koji ti lovci imaju i lovačka društva, a da ne govorim o milijunskim iznosima šteta koja, koji ti lovci koji kako vi govorite, konzumenti su lova, moraju plaćati odštete kako poljoprivrednicima, tako vozilima koje naleću na divljač. O tome smo jednom prilikom također Dakle, čitava moja rasprava se svodi na to, da se ne smije upravo na ovaj način, kako ste vi karikirat pitanje lovstva, ili pitanje kakav je oružaj, jer onda nećemo donijeti kvalitetan zakon. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Alena Preleca. Izvolite. Hvala poštovani predsjedavajući. Kolega Klarić, vi ste govorili iz perspektiva lovca, ja nisam lovac, a isto posjedujem oružje, ali mogu reći nešto iz svoje prakse. Naime, moj otac ima dosta godina, vi ste govorili da bi trebali nekakvu dobnu granicu možda i povećati. On ima problema sa vraćanjem oružjem, ne možete vjerovati. Mislim, takva je procedura, da nije više danas, ni lako, vratiti oružje. Jasno, postoji nekakva procedura i ja bi se založio za to da bude to jednostavnija procedura, čak da štoviše, stimuliramo ljude, koji imaju nekakve godine, neka vrate oružje, da li im pomoći oko toga, da lakše prodaju, da im damo nekakvu nagradu. Što manje oružja, to bolje. Ja se za razliku od vas puno se slažem s vama kolega Klariću, za razliku od vas, ne slažem se s time, da treba olakšati dobivanje oružja, nego dapače, treba otežati dobivanje oružja.

olakšavanju dobivanja oružja. Dakle, ovim zakonom se ne olakšava dobivanje oružja, nego se smanjuje, tako sam rekao i vjerujem da ste razumjeli, smanjuje se nepotrebna birokracija i papirologija, odnosno, procedura, koje su naprosto bile smiješne. Zar vama nije smiješno, da ne znam, policijski službenik, obilazi vaše susjedstvo i pita kakav je vaš tata. A evo, državni tajnik, nek iznese samo podatak, koliko, a radi se o desetinama, tisuća oružja, se nalazi po MUP-ovima, deponiran upravo tako, koji su ti stariji lovci ili ljudi koji nisu htjeli držati oružje. Imali su, mislim da to postaje sada problem, kamo s tim oružjem, jer se radi o ogromnim količinama dugih cijevi, koje su negdje uskladištene, po nekakvim MUP-ovima, na području čitave RH. Toga nije bilo prije, a u to vrijeme nije bilo ni liječničkih pregleda, ni ovih propisa, odnosno '80. do nekih 2000. Tek tada su počeli uvoditi ovakvi propisi, koji su napravili na neki način i poremetile jedan uhodani sistem. To je tradicija koja traje stoljećima u našoj zemlji. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Domagoja Mikulića. Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče. Kolega Klarić, evo s obzirom da mladi s 18. g. idu i u policiju i u vojsku, bavi se i lovom, bave se i sportovima, u kojima koriste oružje, ja zaista i neke druge kolege su krenule u tom smjeru, smatram da je nepotrebno koristiti mlade u kontekstu rasprave o pravima možda starije populacije koja se ovdje, s ovim zakonom smatra ograničeno, s obzirom na dob od 70 g. Hvala. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Ne znam zašto ste to tako shvatili, ako ste čuli onaj moj prijedlog koji sam ovdje iznio, upravo se odnosilo na te mlade. Dakle, zakonom smo omogućili da nakon 9 g. života pod trenerom na službenim strelištima, mogu oružje koristiti, uvježbavati se i na kraju krajeva educirati, o streljaštvu, djeca nakon navršene 9 g. I moj prijedlog ide u smjeru, da se ovo ograničenje sa 17,5 smanji da uđe u te okvire europskih, recimo Njemačkih normi, od nekih 16, pa ajmo reći i 17 g. jer bespotrebno je tih pola godine promišljati. Dakle, ovdje govorimo i o mladima i o starijima i najviše od svega govorimo o onome što čitavo vrijeme i jako treba isticati legalno oružje. Dakle, legalno zakonito oružje, poput vašeg auta, koji ste kupili, legalno ga registrirali, legalno ga vozite, ne daj Bože sa svakim automobilom, vozilom se može nešto dogoditi. Ali je legalno, nije ukradeno, nije nabavljeno na crno i ispunilo je sve zakonske okvire koji su za to propisani. Sljedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Gordana Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo kolegice i kolege. Čuli smo danas dosta argumenata i rasprava, sa nekima se mogu složiti sa nekima se ne mogu složiti, evo ne slažem se sa kolegom Pernarom, da bi, ako država ne počne reagirati, da će se ljudi početi naoružavati i i na taj način uzimati potencijalno stvar u svoje ruke, što mislim da je loša poruka. Ja sam upravo suprotno, ja sam za to da se stimulira ljude da ne koriste oružje, da im država osigura, to da žive u sigurnom gradu, državi, da imaju elementarnu zbog toga što država postoji zbog sigurnosti, da nema države, da se ljudi ne osjećaju sigurno, onda bi bio taj elemenat, koji je vladao na divljem zapadu prije 200 i više g. a i na našim prostorima isto tako. Ono što je činjenica u RH da s obzirom na stvari koje smo prošli zadnje 20 i više g. znači 30 g. na ovim područjima, nažalost, područje Balkana i ovih zemalja u okolici, s kojim imamo dosta mekane granice je izvor nepresušnih ilegalnog oružja i on opskrbljuje, vidimo svako malo i kroz medije i područje EU, nekih zemalja u EU. Tako da očito je da mi imamo problem ilegalnog oružja jako naglašen i sada je dosta jednostavno kupiti, tako ispada, kada vidite te, kada se dese određene stvari, kako ljudi imaju doma kalašnjikove Očito je jednostavno doći do toga, za nekoliko stotina eura ili tisuća kuna, nekoliko tisuća možete se očito naoružati ilegalno i to je najveći problem po meni, koji u ovom trenutku vlada u RH, što se oružja tiče. Ja bi zato išao za time, da ove promotivne akcije, nisu samo u smislu, kako bi rekao, dajte i nikome ništa. Znači, ja bi s te strane pokušao stimulirati ljude pa i oko toga da dojave, ukoliko znaju da netko ima nelegalno oružje ili može imati nelegalno oružje, jer na taj način bi omogućili da policija radi svoj posao efikasno i da se to oružje miče sa tržišta. Jer, vrlo je upitno, koliko bi danas ljudi prijavilo svog susjeda, kolega Klarić je rekao, da netko iz zavisti može reći za lovca, da će odstreliti srnicu i da će onda reći, da on nije taj koji bi trebao imati oružje. Ali vrlo je upitno, koliko bi danas reklo, za koje zna za svoje susjede ili nekoga iz kvarta, da ima oružje koje je stekao, tko zna kako, u proteklih 20 ili više g. da li bi prijavio policiji to i rekao da on ima. Znači na taj način stvaranje svijesti kod ljudi, eventualna edukacija, prevencija, koju policiju, po meni, dosta slabo radi. Ovo što je rekao kolega Prelec o težini, da u biti kada više ne želite, pa i legalno ako ga posjedujete ne možete ga vratiti, oružje je nešto također, što bi trebalo razmišljati. Znači mi sada ovdje pričamo, kao kolega Klarić, kako lakše doći do oružja i kako manje opterećivati ljude koji imaju oružje, a ja pitam, zbog čega uopće treba, na ovaj način kao što je i kolega Prelec, sa otac, onda mora tražiti trgovca, ispunjavati određene obrasce i ovo i ono i ne može se na taj način riješiti i legalno oružja kojeg ima u posjedu. Znači ajmo razmišljati o tome kako da to oružje maknemo, kako da ljude stimuliramo da prijavljuju ilegalno oružje, pa nekada možda i u situaciju kada to ne bi napravili, kako da ih potaknemo da to napravimo. Kako da ljude, koji vraćaju nelegalno oružje, ne samo potapšamo po ramenu i kažemo, nećemo te kazniti, nego kako da ih uključimo i da iz vlastitog iskustva, njihovog vidimo, kako to oružje maknuti, sa ulica naših gradova i mjesta. I promocija, evo ja se recimo, ne slažem s time, da se ovako rasterećuje, ja bi rekao, normiranosti određeni zakon, pogotovo kada se radi ovdje o Zakonu o oružju, jer nije to isto kao rasterećivati poduzetnike. Znači, iskreno, ja bi volio da država ima određeni uvid u to tko oružje ima, na koji način ga koristi, jer se dosta često i sa legalnim oružjem rade najteža kaznena dijela. Znači što manje oružja, po meni, to je bolje. S druge strane, policija bi trebala raditi prevenciju, koja ne bi dovodila do ovakvih obračuna, ko što smo imali proteklih tjedana u Gradu Zagrebu, po prvi puta, nakon ne znam koliko 10-tak i više g. baš imamo ovakve obračune gdje se koriste, duge cijevi, odnosno, kalašnjikov, koji je nelegalan, znači ne može ga nitko imati, gdje se puca po kvartu, uz školu, par sto metara ili sto metara od škole, gdje se ljudi ne osjećaju sigurno. To je ono što, recimo, ja u ovom trenutku, najviše zamjeram da se izgubio taj nit i osjećaj sigurnosti, kod jednog dijela našeg sugrađana i na to moramo najoštrije i najbrže reagirati. Znači moramo vidjeti kako ljudima vratiti osjećaj sigurnosti. Moramo naravno paziti da to ne preraste u neku drugu histeriju, koja također nije dobra za naše društvo, ali činjenica da se neke stvari dešavaju, a da mi slabo ili gotovo nikako reagiramo. I nećemo taj problem riješiti sa 2-3 kamere ne školi ili sa obilaskom i organiziranjem nekog iventa škole. Moramo vidjeti kako policija u suradnju sa lokalnom zajednicom, možda i sa crkvom i sa mjesnim odborom, sa ljudima koji tamo žive, može napraviti ozbiljniju prevenciju i shvatiti ozbiljnije upozorenja koju građani daju u određenim situacijama, zbog toga što se problem takve vrste kaznenih dijela mora rješavati tamo gdje on nastane, među ljudima koji tamo žive, jer oni vjerujte mi, najbolje znaju, gdje su potencijalni rizici za određene stvari. evo, apeliram na policiju. Još jedna stvar, koja je vrlo bitno, osjećaj sigurnosti građana je kada je policija prisutna prisutna u kvartu i onaj omjer koji ima sada osjećaj kada gledamo policiju, da je puno više ljudi koji rade, kako je to već postalo popularno u Hrvatskoj, uredske poslove, nego ni koji su među građanima, ja bi volio da primjerice u Gradu Zagrebu, gdje ja živim ja osobno znam svog kvartovskog policajca, znate koja znate koja je to osoba, ona vas obilazi, njoj se možete javiti, itd. Prema taj način u suradnji sa policijom se vrlo vjerojatno može prevenirati jako puno kaznenih dijela. ne da bi nabio sada nekom troškove ili eventualno napravio nešto što bi nekoga inkomodiralo. Ali ja sam generalno a priori protiv toga da se olakšava na taj način i posjedovanje oružja jer mislim da u određenim situacijama. Ok što se lovaca tiče to čak i mogu razumjeti mada evo iskreno nikada nisam imao tu strast da idem u lov i čekam divlju svinju ili medvjeda da naleti. To nije doduše baš niti jeftino koliko čujem, evo tu su iskusni lovci Đakić i gospodin Klarić, pa bi nam oni mogli nešto o tome reći. Ali hoću vam reći da sam za to da se to pokuša normirati i da to prevencijom imamo što manje u smislu korištenja. A što se tiče lovačkih društava i ovoga što se priča o generalnoj generalnoj koristi za društvo i od eventualnog odstrjela određene divljači koja radi štetu ok. Normalno da to može biti i nešto što je korisno. Ali ići za time da to bude lakše nego što je nego što je danas, mislim da šalje generalno krivu poruku društvu. Znači ukoliko mi danas u raspravi propagiramo to da treba što više olakšati što manje normirati onda šaljemo i poruku da se može doći do određenog oružja na ovaj ili onaj način da je to recimo društveno prihvatljivo ponašanje ne misleći ovdje kažem isključivo na lov, nego i na druga vrsta naoružanja. Zato ja ću biti suzdržan kod ovoga zakona upravo upravo zbog toga što ne želim da se ta poruka pošalje. Jer evo da smanjujemo administrativne barijere koje će promovirati da jedan veći dio ljudi koristi oružja. Ja upravo suprotno želim da s obzirom i na povijest koju smo prošli i na pola milijuna nelegalnog komada oružja koje kola po po Republici Hrvatskoj pošaljemo jednu drugu poruku, a to je da ljude stimuliramo da vrate naoružanje, da ga što manje koriste i da na neki način imamo veću sigurnost građana u našoj zemlji. Jer volio bih da se ljudi osjećaju sigurno do te mjere kada se govori o osobnom naoružanju da ga uopće niti ne trebaju. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Marasu. Imamo nekoliko replika. Prva se za repliku javila poštovana kolegica Marija Jelkovac. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Kolega Maras, pa čini mi se da ste u svojoj raspravi poprilično otišli od onoga što je tema ovoga zakona. Govorili ste o svom dojmu obračunima na ulici i kako ste protiv toga. Pa protiv toga je svatko razuman u ovoj zemlji. Ali nabava ilegalnog oružja nije predmet ovoga zakona, nego upravo suprotno predmet ovoga zakona je kako legalno posjedovati oružje i kako ustvari na taj način kroz određene administrativne procedure doći do oružja. Isto tako oni koji ilegalno posjeduju oružje oni su svjesno odlučili biti izvan ove ove strane zakona, pa je teško i očekivati da bi oni bilo kakvom akcijom koju provedu institucije htjeli to oružje prijaviti odnosno vratiti. Prošao je rat i prošla su vremena kad su oni ljudi koji su imali oružje kao ratne trofeje to oružje na taj način i vratili. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem Evo iskreno, rekli ste sada ratni trofej. Znači, ja vjerujem da velika većina naših ljudi kada je ratovala nije išla sa ciljem da donese neki ratni trofej, nego da obrani svoju zemlju. Znači s te strane ne znam zbog čega bi uopće netko bio motiviran time da skupi čitav arsenal oružja doma kao određeni ratni trofej. Znači, upravo takvim porukama mi ljudima šaljemo krivu poruku. Znači po meni bi poruka trebala biti možda se zakon treba regulirati da netko tko ima ilegalno oružje da se odmah zapriječi određena kazna koju ne može izbjeći. Ne može biti uvjetna. Znači moramo poslati poruku društvu nešto što je u potpunosti neprihvatljivo. Kalašnjikov imati doma je neprihvatljivo ponašanje. Ako ga imaš, žao mi je nema uvjetne kazne. Znači nešto moramo na taj način, a ne sada tu opravdavati … ratnim trofejima kao da je dobro da si zolju doveo iz rata i objesio je doma pokraj prepariranog medvjeda. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Maras. Hvala poštovani predsjedavajući. Kolega Maras evo ja bih rekao da ustvari lovci, puno smo pričali o lovcima, lovci nisu problem. Lovci su sigurno savjesni ljudi. Da li su mladi ili stari, sentimentalno su vezani uz oružje i to definitivno nije problem. Po meni definitivno nije problem svi oni ostali koji imaju legalno oružje jer imaju to legalno, zato, ne znam iz kojih razloga. Međutim, najveći problem, a tu možda smo i premalo pričali o tome što kada se utvrdi da netko protuzakonito ima oružje. Što kada se utvrdi takvo nešto? A imamo puno, puno slučajeva, pa pogotovo kada se utvrdi da je netko napravio bilo kakvo kazneno djelo sa oružjem koje nije legalno ili remećenje javnog reda i mira. Tu sam za to da se postrože takvi zakoni da svi oni koji ilegalno imaju oružje i ako slučajno zbog veselja pucaju u svadbi u zrak da znaju što ih čeka. Tu treba postrožiti zakon za ilegalno posjedovanje oružja. i sami ste rekli svadbu. Ja vas pitam koliko bi ljudi u takvoj situaciji prijavilo nekoga da taj zapuca, a čuje se razlika u zvuku između osobnog naoružanja kratke cijevi i kalašnjikova? Tko bi prijavio, mislim tu treba razvijati svijest. Takva situacija kada se dogodi kada se čuje takav takav zvuk oružja odnosno kada možeš vidjeti da je to nešto što je nelegalno, ljudi moraju odmah biti svjesni da se to mora prijaviti. Sa tre strane treba razvijati svijest, a ne još benevolentno se smiješiti tome i reći da je to kao OK, samo se ljudi malo vesele. Znači, ja bih volio da tu pokušamo malo više razviti svijet građana. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Marasu. Slijedeća replika, poštovani kolega Tomislav Klarić. Izvolite. Kolega Maras, rekli ste da vi nećete podržati ovaj prijedlog zakona. Malo me to zbunilo jer je vaš predstavnik ispred Kluba pa rekao da će Klub SDP-a svesrdno podržati ovaj zakon i da je svima vama prihvatljiv. Što se tiče lovstva i ovoga o čemu vi govorite podsjetit ću vas a bili ste ministar poduzetništva, na lovno gospodarstvo, na milijune kuna koje lovačka društva, savezi i županije plaćaju za zakup lovišta, osiguranja lovišta, ulaganja u lovišta i bonitet. Ali između ostalog i svih onih koji se bave trgovinom, prodajom oružja, i svega imate sajam lova i ribolova sad će biti u Varaždinu svake godine u desetom mjesecu, pa i ove godine. Dakle, što se tiče vračanja oružja ovo što je gospodin Prelec rekao, to je problem. Problem je u samom prebukiranosti i na postajama MUP-a ali postoji još jedna mogućnost, a o čemu se ne vodi računa da je to velika vrijednost, a u koliko želite zadržati takvo oružje morate ga uništit. Tako da po pitanju gospodarstva i o tom bi trebalo promisliti. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Klarić. Odgovor kolega Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Evo jedan prijedlog koji bi mogli napraviti je da se na trošak države to sve radi. Znači, zbog čega ne bi išli s takvim prijedlogom. A što se tiče ovoga da neću glasati kao što je rekao kolega Đuić, pa tu postoji određena sloboda, to znate vi najbolje iz HDZ-a kod Istanbulske konvencije. Znači ako ako čovjek nešto, evo znam da neki od vas su vrlo teško stisnuli tipku ZA, a neki su stisnuli tipku Protiv ili Suzdržan. Pa nemojte se čuditi to je recimo meni teško promovirati olakšanje nabavljanja oružja kao što je vama teško prihvatiti rodnu ideologiju, recimo. Ne znam kako ste vi glasali ne mogu se sad točno sjetiti, ali mislim da ste vi bili jedan od ovih koji su bili protiv čini mi se. Ako sam u pravu po sjećanju. Tako da s te strane nemojte se čuditi to se dešava pa nije to sad ekskluzivitet samo Kluba zastupnika SDP-a. Hvala lijepo. Zahvaljujem kolega Maras. Slijedeća replika poštovani kolega Domagoj Hajduković. Izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Maras dakle, lovačka društva ili … iz ove rasprave ovo je po meni i te kako važna djelatnost. Kad smo već kod lovačkih sajama, odnosno sajama lova i ribolova ima i u Osijeku postoji svakog četvrtog mjeseca se organizira. No, ono što sam vam htio reći je da ono što ste dobro dotakli, a to je sigurnosti. Mislim da se svaki naš građanin bez obzira na nacionalnu pripadnost, na vjeroispovijest, seksualnu orijentaciju, na spol ili na rod treba osjećati sigurno u Hrvatskoj i time bi riješili većinu problema i oko oružja. Ja se ne bih složio da oružje koje je zaostalo iz Domovinskog rata nije problem. Još uvijek je, još uvijek ga ima i na žalost nisu ga svi vratili. Prema tome, to je također ilegalno oružje, oružje u ilegalnom posjedu, često automatsko i nedozvoljeno oružje. Prema tome, i naša policija treba razmisliti o akcijama kojima bi se na legalan način to oružje moglo vratiti bez posljedica

podatak evo tu mislim da su kolege iz policije to rekle, odnosno iz Ministarstva unutarnjih poslova, da je pola milijuna komada oružja takvog još na ne na cesti nego po kućama ili tko zna gdje, to je sigurno najveći problem. Ako ima duplo više tog oružja nego legalnog to je sigurno najveći problem. Ja ne bih zanemarivao situaciju i rekao samo 2% kaznenih djela se s time izvršava, obično kada se koristi vatreno oružje ili ilegalno oružje to su kaznena djela koja su najteža kaznena djela. Znači nije isto kazneno djelo uvrede ili rađenja nekog nereda na utakmici gdje se ne koristi nikakvo oružje ili oružje gdje se koristi za pljačku ili ne dao Bog ozljeđivanje nekoga. Znači s te strane 2% ovako izgleda u ukupnoj masi malo ali u biti se najteža kaznena djela vrše na taj način. Hvala lijepo. Zahvaljujem kolega Maras na odgovoru. Sljedeća replika poštovani kolega Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Pa kada je riječ o oružju i Hrvatskoj, onda mislim da bi trebao čak i poseban zakon koji bi tretirao našu specifičnu situaciju. To je oružje zaostalo iz Domovinskog rata u rukama branitelja. Kad im probate oduzeti to oružje onda ustanu braniteljske udruge, pa tko će njima uzimati oružje kad su oni s tim oružjem obranili zemlju. A mi svako malo na žalost možemo čitati kako je bivši branitelj ili to oružje upotrijebio da sebi oduzme život ili da napadne drugoga. Apsolutno je nedopustivo da netko kojem je dijagnosticiran PTSP ima oružje. Do čeg to može dovesti je slučaj Korade, pokolj je napravio. Zašto jer? Jer policija nije bila dovoljno revna prije toga da mu oduzme oružje. U Sjedinjenim Američkim Državama je taj problem riješen sa četiri R, razvojačenje, razoružanje, rehabilitacija, resocijalizacija. Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Staziću. Odgovor kolega Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Na žalost još uvijek kod nas, evo to smo mogli čuti kako je i kolegica Jelkovac rekla, ratni trofej. To ljudi shvaćaju kao nešto ne zaostalo nego ostalo od rata i kao nešto šta je de facto njihovo pravo. Znači mi moramo reći vrlo jasno i biti vrlo oprezni s tim riječima. Ratni trofej odnosno nagrada je odlikovanje. To ti ostaje na prsima, a oružje bilo kakvo ono bilo zaostalo iz rata, to nije ratni trofej. To je nešto što se mora vratiti i što ugrožava sigurnost i tvoje obitelji i obitelji oko tebe itd. bez obzira u kojoj i na koji način ti imao reguliran i da li imao problema nekih drugih ili nemao. Znači, i ljudi koji nemaju drugih problema, a imaju oružje nelegalno rade problem sigurnosti svima. Znači, s te strane molim da se izbjegava i ratni trofej jer ratni trofej je samo odlikovanje ili čin koji si donio iz rata i što ti pokazuje koliki je tvoj doprinos bio u tom ratu. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Marasu na odgovoru. Prelazimo na slijedeću raspravu. Poštovani kolega Stevo Culej. Izvolite. Nakon svih ovih rasprava, posebno kolege s lijeve strane jasno mi je zašto smo razoružani 90-tih godina i zašto smo morali kupovati pumparice po tisuću i pol maraka i metak po 2 i pol marke. Ali to je njihov stil. Razoružaj Hrvata i naoružaj nekog drugog. Ne uništiti, nego naoružati. Ali ovaj zakon apsolutno podržavam. Posebice bi ga još podržao kada bi se olakšalo svakom Hrvatu, a posebno onih koji se nalaze u pograničnim dijelovima Hrvatske sa granicom sa bivšom neprijateljskom Srbijom, pa da svaki zdrav Hrvat psihički i fizički ima oružje pod kontrolom i pri ruci jer tko zna što donosi noć i budućnost. Iz povijesti nama znanu barem u ove bliže, onu ne znamo jer mnogi su je prekrajali i prema sebi prilagođavali, ali je činjenica da je po završetku Domovinskoga rata bila jedna akcija „Zbogom oružje“ pa su tako oni koji prozivaju udruge zaboravili da su te iste udruge u svojim prostorijama uz prisustvo policijskih službenika organizirali predaju zaostaloga naoružanja iz Domovinskoga rata, pa tako i moja udruga. A pošto ja imam iskustva s oružjem, pošto sam prošle godine razoružan zbog neutvrđenih okolnosti da sam navodno zazivao nerede što nije nikada dokazano i neće biti koliko mi se čini prema svjedocima. Ali činjenica je da mi svi zaboravljamo da postoji novo oružje koje se sada proizvodi, a postoji ono staro zaostalo iz nekog vremena a koje nije predano hrvatskoj policiji na onaj način kao što je to hrvatski ratni veteran učinio kroz djelovanje svojih udruga. Činjenica je da je Hrvatska kako ste rekli oko pola milijuna komada vatrenoga oružja prisutno kod nas, a ja ću vam objasniti odakle potiče to oružje. Pored onoga oružja koje ste predali nazad koje se vratilo ponovo u vojnim kamionima i čamcima u Hrvatsku dolazilo je i oružje na ovaj način uz pomoć ministra u Vladi SR Srbije Braneta Crnčevića u Borovo Selo se tijekom 90-tih godina preko Dunava dovoze ogromne količine oružja koje se smještaju u objekte u centru sela mjesne zajednice, vatrogasni dom, kino sala kao i u privatne kuće npr. kuća Stevana Radigovića zvani Stevo Podrigović Rčak. Ovo je iz policijskog izvješća jednog inspektora koji je istraživao zločine jer zamislite vi, svi zločini su počinjeni sa nekim oružjem i sada ćemo 13. imati prosvjed u Vukovaru. Imat ćemo ga da, tko? Stradalnici i branitelji Domovinskoga rata samo iz jednog razloga pošto znamo da imamo mrtve, pošto znamo da imamo i puno koji su ranjeni bili. Imamo i nestalih. Mi sve znamo. Imamo i osumnjičene. Ali gdje je nestalo sve to oružje sa kojim su oni počinili te zločine? Možda u ovim objektima koje sam vam sada naveo iz ovog policijskog inspektorovog izvješća? Možda je tu? Da li je netko razoružao abolirane za ratne zločine? Da li je netko njih upitao hej, pa vi ste bili osumnjičeni za oružanu pobunu, s kojim sredstvima ste vi izvršili tu oružanu pobunu? Na koji način ste koristili ta sredstva ilegalna u to vrijeme vaše moguće legalno? Gdje su sada ta sredstva? Da li je hrvatska policija pokušala na vrata Podrigoviću i ostalima i upitala: „U tvojoj kući je bilo skladište oružja 91. godine, pa izvoli kolega reci gdje je to oružje.“? Gdje je? Evo pročitat ću samo jedan članak iz novina, a on ide ovako: „1. svibnja 2002. godine onesvijestio ga je i pucao mu u nogu Borovo selo dok je ispred restorana Armani u srijedu oko 20.30 sati Željko Čorak 37 godina iz Borova naselja ispijao piće teško ga je ozlijedio nepoznati muškarac. Najprije ga je izvrijeđao, a potom udario nekoliko puta pištoljem u glavu zbog čega je Čorak izgubio svijest. Neznanac je potom Čorka uhvatio za noge i uvukao u restoran gdje mu je iz pištolja pucao u desnu potkoljenicu i udaljio se u nepoznatom smjeru.“ 2002. godine tko je bio ministar? Čija vlast? Samo jedan članak, jedan jedini članak Miroslava Flege novinara iz Vinkovaca. Gdje su sva druga policijska izvješća? Gdje je dotični momak koji mu je pucao ga je naoružao? Dokle je išla istraga? Nema toga. Nećete ni naći. Svake godine, ali svake godine od mirne reintegracije nekada smo čuli iz daljine, a sada sve bliže. Svaki Božić, svaka Nova pravoslavna godina čuju se rafali točno u ponoć, rafali iz strojnica, mitraljeza „garonja“ kako se to popularno zove, kalašnjikova, pucaju malo veće petarde, bombe. Gdje su policijska izvješća za sva ta događanja i prijave? Gdje se one nalaze? Sumnjam da ćete ih naći na stranicama … medija i ovih koji budno prate da li je neki hrvatski branitelj moguće počinio samoubistvo sa ratnim ratnim trofejem. Ali pošto mi je ostalo slabo ja ću po tko zna koji puta upitati ovdje za neke događaje iz sadašnjosti. Kaže: „U sklopu planiranog kriminalističkog istraživanja kako je pojasnio načelnik Policijske uprave Varaždinske Darko Jurčec interventni policajci su osobno vozilo Renault Laguna kojim su se koristili uhićeni muškarci pronašli 20 pištolja, 16 automatskih pištolja, 9 automatskih pušaka, zatim više komada streljiva, gotovo 3 kg eksploziva te 30 ručnih bombi itd. laserski cikljnici, prigušivači idealno za terorista u bilo kojem dijelu Hrvatske ili Europe.“ Znači to oružje ide, putuje. A kad je događaj se konkretno desio? Dakle, 16. travnja 2015. još uvijek govorimo o ilegalnom oružju, članovi Hrvatske narodne stranke su svestrani proeuropski orijentirani pa imamo prilike čitati u medijima da se bave švercom oružja po Europi. Međutim, nitko se nije zapitao odakle potječe to oružje zapljenjeno u siječnju ove godine. Prema nepravilnim informacijama dio oružja potječe iz policijskih skladišta. Stoga molim ministra MUP-a Ranka Ostojića, za odgovor, 16. travnja 2015. A gospodin ministar odgovara – U vezi s upitom gospodina Stričaka, potpredsjednika Županijske skupštine Varaždinske županije budući je kriminalističko istraživanje još u tijeku trenutačno nismo u mogućnosti davati dodatna pojašnjenja, a po okončanju istoga te utvrđivanju svih relevantnih činjenica i okolnosti predmetnog događaja,

Članak 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora, poštovani ministre u glasilu Varaždinske vijesti od 18. rujna2018. godine na str. 16 i 17 pod naslovom – Oružje iz policijske skladišta u vozilu nestalog muškarca iz okolice Varaždina. Članak govori o nestanku oružja iz skladišta Varaždinske policije, koji je slučajno otkriven u siječnju 2015. godine, u tekstu je navedeno da se radi o velikoj količini oružja, izražavam svoju zabrinutost i postavljam pitanje, da li se i što se sve poduzelo da se navedeno oružje vrati pod policijski nadzor? Molim vas da me izvijestite. Toliko o oružju. To ima od 2015. do danas gospodin je predsjednik Odbora unutarnje i nacionalne sigurnosti, nadam se da će on u svom izvješću na kraju godine dati rasvjetljavanje ovog slučaja. Hvala. Zahvaljujem poštovanom kolegi Culelju na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika, ali prije replika imamo jednu povredu Poslovnika. Kolega Maras izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. možda se nekom čini uzaludno upozoravati na kolegu Culeja, ja vas moram upozoriti kolega Culej je opet uvrijedio čl. 238. prekršio i uvrijedio zastupnike sugerirajući da su oni nekoga razoružali 90-te godine, to je rako u svojoj raspravi. I ja bih volio da ga opomenete jer to zbilja kako bih rekao to je ispod svake razine, pa čak i od njega. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Maras. Mislim da nije povrijeđen Poslovnik, nije nikoga pojedinačno prozvao, govorio je načelno o politici iz tog vremena. Tako da mislim da nije povrijeđen Poslovnik. Nastavljamo dalje. Imamo jednu repliku. Poštovani kolega Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepa kolega potpredsjedniče. Kolega Culej, vi ste upravo sada svojom raspravom napravili ono što ne treba. Znači, prvo ste vrijeđali svoje kolege u Hrvatskom saboru napustivši na taj način ideju onu koju smo svi zastupali 90-tih godina, a to je da se izborimo za svoju zemlju. Vi ste stigmatizirali svoje kolege u Hrvatskom saboru među kojima su jako puno njih branitelja, visokih časnika Hrvatske vojske, među njima evo kod mene ovdje i Fred Matić i Ranko Ostojić kojeg ste malo prije prozvali. Tako da svoje kolege iz Domovinskog rata na taj način također vrijeđate, ali i svojim primjerom pokazujete, spomenuli ste kad ste morali vratiti naoružanje zbog toga što ste prekršili zakona, odnosno niste mogli produžiti pravo da imate oružje doma, vi ste pozivom javnim pozvali sve one koji na taj način također nemaju legalno doma oružje da ga bolje čuvaju i skrivaju.

koji su svojim dijelom ratnoga puta opravdali da se mogu zvati – hrvatski ratni branitelji, moram vam reći što se tiče mojega oružja samo sam upozorio prijatelje da ne upadnu u zamke i klopke određenih sustava koji su ciljano provodili akcije po Vukovaru i diljem Hrvatske namećući teme koje nisu potrebne, a posebno ne u Vukovaru od ćirilice pa nadalje. Koja nam je kao mačak u vreći podmetnuto, hrvatskim braniteljima za dnevno-političke obračune ovdje u Saboru. Zahvaljujem kolegi Culeju. Sljedeća replika poštovani kolega Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Vaša teza da treba dopustiti naoružavanje Hrvata i samo Hrvata je ne samo opasna ona je direktno fašistička. Vi time pozivate da se dodjeli oružje onome tko je napao Pupovca neki dan na Dolcu. Jer nije trebao baciti paradajz, trebao je baciti bombu. To vi izazivate. Osim toga, to je neprovedivo, kako mi da znamo? Pa ne možemo krvnom pretragom ustanovit tko je Hrvat. Kako, možda po imenu? Pa ćemo onda Štefu ili Stjepanu dati oružje, a Stevi nećemo, e šta možemo. I molim vas da mi u odgovoru na repliku objasnite, šta znači – maj strim medija to što govorite. Dakle, to je meni potpuno nepoznato, ja stvarno to ne razumijem šta znači – maj strim medija? **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Stazić. Odgovor kolega Culej, izvolite. Poštapalica, sjeti se šta je dida Biga reko, ja bi tebi to kolega uvaženi vama objasnio. Kad sam rekao da oružje treba ostaviti hrvatskim braniteljima koji su psihofizički sposobni za njega i svima koji se nalaze u pograničnom dijelu bivše Jugoslavije Srbije, to sam rekao iz razloga da budu sigurniji. A što se tiče kolege Milorada Pupovca i napada na njega, iskreno mi je žao, nećete vjerovati. Iskreno mi je žao. Kolega Staziću ja nisam kao „dida biga“. Ja sam obični hrvatski branitelj koji je i vama izložio svoja leđa i svoj život da bi vi tu sjedili kao i mnoge koje prozivate ovdje svakodnevno. Razmislite malo o tome kolega Staziću. Njegovo je pravo da odgovori što želi, a ono što ne želi ne mora. Sljedeća replika poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro policija je provodila brojne aktivnosti u vraćanju minsko-eksplozivnih sredstava i oružja kako na mom području, vjerujem i na vašem području i to su opasna minsko-eksplozivna sredstva koja su u velikoj količini vraćena bez kažnjavanja onima koji su to posjedovali. Međutim, spomenuli ste jednu stvar, što je sa aboliranima koji su bili agresori. Gdje je njihovo oružje? I rekli ste vi tamo s lijeva se to provodilo ovako onako. Pa činjenica je dok su se naši uhićivali, locirali, transferirali, dok su nazdravljali HDZ-e premijer Carli Del Ponte u tome vremenu vjerojatno to oružje je stajalo na tome istome mjestu. Ako postoji to što vi kažete da abolirani imaju oružje agresori, onda je to katastrofa. Jer očito je bio veći prioritet se dodvoriti HDZ-ovim vladama Carli Del Ponte dok je uhićivala Gotovinu, nego pronaći to oružje. Zahvaljujem kolega Bulj. Odgovor kolega Culej. Izvolite. **Culej, Stevo (HDZ)** Mirnom reintegracijom ne sada samo da smo ušli u Hrvatsko Podunavlje, nego smo naslijedili i one koje smo tamo zatekli i koje smo uveli u sustav hrvatskih institucija kako hrvatske policije, pravosuđa, tako i svih drugih institucija. Činjenica je da je policajac koji je 91. sa oružjem pobjegao iz Policijske uprave Vinkovci Vinkovci i koji je cijelog rata bio u Mirkovcima, koji je bio pripadnik Škorpiona prošao i Bosnu, koji je bio i na Vukovaru da smo u mirnoj reintegraciji njega zatekli ponovo kao policajca bivše krajine i samim time time abolicijom i oprostom on se našao u hrvatskoj policiji. Sve ono što je on znao iz vremena krajine, sve ono što je činio njemu je kroz oprost oprošteno. Međutim, još uvijek nije predao ni onu pušku koju je zadužio u hrvatskoj policiji 90-tih godina. Ne znam da li ga je itko uopće i pitao kao i one koji su se našli u pravosuđu i to na mjestu prekoga suda. Sljedeća replika poštovani kolega Ivan Pernar. Izvolite. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Uvaženi predsjedavajući, piše na stranici Wikipedije: „Razoružavanje teritorijalne obrane SR Hrvatske 90.“ Kaže: „Predaja oružja tadašnje TO JNA 1990. uoči agresije na Hrvatsku dogodila se“ – pazite ovo „u suradnji sa tadašnjim SKH SDP-e na čelu sa Ivicom Račanom i koji je to oružje predao JNA. Hrvatskoj je na taj način oduzeto oružje kojim se moglo naoružati 200 tisuća Kaže: „Vlada SDP-e SKH je 23. svibnja 90. svega 8 dana prije okupljanja 1. saziva Sabora sa HDZ-ovom većinom nakon prvih izbora predala cjelokupno naoružanje neprijateljski nastrojenoj JNA.“ Čini se da gospoda iz SDP-a zapravo su se onda zalagali za razoružavanje Hrvatske, a čini se da i danas im je to trn u oku. I ja vas pitam, zašto vi mislite da oni na taj način gledaju na … /ne razumije se/… Imamo povredu Poslovnika poštovani kolega Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Ja vas molim da reagirate. Znači, ovo ne samo što nije istina, nego mislim Wikipedija to gospodin Pernar vjerojatno vrlo dobro zna egzistira od toga što netko napiše gore. Po toj logici je mogao gospodin Culej napisati ovaj tekst koji ste vi sada pročitali i da to nama kao istinu ovdje kažete u hrvatskoj sabornici. Znači ovo nije istina. Ivica Račan je zaslužan za Republiku Hrvatsku i njenu samostalnost i to mu je priznao i pokojni predsjednik Tuđman. I ja vas molim da to više ovdje u hrvatskoj sabornici ne slušamo. Hvala vam lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Poštovani kolega Maras kao prvo, niste izrekli članak koji je Hvala lijepo. Naknadno. Drugo, cijeloj hrvatskoj javnosti vi ste tada bili mlad čovjek je poznato na koji način je razoružana Teritorijalna obrana.

A spomenuo je SKH-a, a tada je na čelu zna se tko je bio i zna se tko je razoružao Teritorijalnu obranu. Da nije bilo tako onda bi oružje završilo u rukama hrvatskih branitelja. Dakle, molim vas, nemojte iskrivljavati povijesnu istinu i ja vas lijepo molim da više ne zloupotrebljavate povredu Poslovnika.

toliko istančanog osjećaja za događanje iz prošlosti ste uvidjeli povijesne zablude koje pokušavaju neki današnji naše kolege suvremenici nama nametnuti po tko zna koji puta. Ja se ne mogu nadiviti vašoj tankoćutnosti kako ste vi to uspjeli lijepo prozreti tko ovdje govori istinu, a tko ju ne govori. Često oni koji imaju lijepe birane riječi izabrane iz raznih priručnika ovdje nastupaju sebi dižući reiting i i sveca i ostalog i ponižavajući one s druge strane koji su bili svjedoci i suvremenici tih događanja, samo s jednim ciljem da zamrače istinu. Lex nestanak oružja TO predan Srbiji. Zahvaljujem kolega Culej. Sljedeća replika poštovani kolega Alen Prelec., Izvolite. **Prelec, Alen (SDP)** Hvala poštovani predsjedavajući. Kolega Culej, evo ja ću samo reći jedan mali detalj iz mog života. Naime, nedugo sam hodao po ulici i zaustavi me jedan mladić, mislim da ima 18, 20 godina, i kaže – Gospodin Prelec, znate zašto dižem već ruku od ove Hrvatske i razmišljam da otiđem iz Hrvatske? Zato što stalno govorite o prošlosti, govorite o mom dedu ustaši ili mom dedu partizanu, i jedan i drugi su mi djed. Kad ćete ponovno i konačno govoriti o mojoj budućnosti? O tome kako da ostanem u ovoj Hrvatskoj? A evo kolega Culej, na žalost sve nas potakne da govorimo o prošlosti o 91. o teritorijalnoj obrani, a ovo je zakon koji bi trebao biti afirmativan, za budućnost. I stvarno moram reći da živim za onaj dan kad ću pročitat u novinama senzaciju na naslovnici, senzaciju iz tog naslova – Vjerovali ili ne Stevo Culej govorio o budućnosti. To bude stvarno senzacija. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Prelecu što nam je govorio o budućnosti. Odgovor kolega Culej. Izvolite. Svi smo bili svjedoci ove godine kada su naši najnoviji aviončići stigli i nadletjeli iznad Kninske tvrđave. Svi smo svjedoci da hrvatska industrija posebno HS ima najbolje rezultate po pitanju naoružanja, pješadijskoga i ostale oprema i to je dio budućnosti. Ako pogledamo prošlost koja je bila plemenita i krvava opravdano je pitanje da li imamo ili nemamo oružje? Ja mogu govoriti o prošlosti iz iskustva. Mnogi ovdje ne mogu. Ja vam govorim o iskustvu koje sam ja imao, a da nije bilo toga iskustva možda ne bi ovdje danas sjedili mnogi od vas. Ne znam gdje bi bili i šta bi radili? Ja znam šta bih radio sigurno. Ja cijeli život radim. Za razliku od mnogih koji su se ovdje našli slučajno. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Culeju na odgovoru. Kolega Culej svaka saborska zastupnica i saborski zastupnik nisu ovdje slučajno nego su izabrani voljom građana. Ja vas molim da to uvažavate. Imamo slijedeću repliku. Izvolite gospodine Grbin. molio bih stanku u trajanju od 10 minuta vezano uz ovu točku dnevnog reda, odnosno uz raspravu koja se povela te vas molim da mi omogućite da obrazložim razloge za traženje ove stanke. **Brkić, Milijan (HDZ)** Izvolite. da potpredsjednik Hrvatskog sabora u odgovoru na povredu Poslovnika saborskog zastupnika tumači što je povijesna istina, a što nije. Također, je potpuno deplasirano da se na jednom zakonu koji govori o trenutnom odnosu prema oružju koje je u posjedu i koje bi trebalo biti na korištenju hrvatskim građanima lovcima itd. govori o nekim stvarima koje su se dogodile prije 28 godina. Međutim, očito je da mi u Hrvatskoj se od toga ne možemo odmaknuti. Tako se ne mogu odmaknuti gospodin Culej za kojeg je to potpuno uobičajeno, ali me iznenađuje da se od toga ne može odmaknuti od toga gospodin Pernar, koji je u cijeloj svojoj političkoj karijeri tvrdio da je okrenut samo prema budućnosti. Sada je pokazao da je njegovo političko djelovanje mnogo više od toga usmjereno na prošlost. Gospodin Ivica Račan je kroz svoje djelovanje 1989.-1990. godine jedan od najzaslužnijih ljudi što se Hrvatska odhrvala režimu Slobodana Miloševića i što je nakon toga prešlo na višestranački demokratski sustav. A nakon toga je još zaslužniji što je Republika Hrvatska 2000. godine od onog što je bilo višestranačje samo na papiru postala istinski demokratska država. Danas ga prozivati na ovaj način potpuno je neprihvatljivo. Mi iz Kluba zastupnika SDP-a zbog toga tražimo stanku od 10 minuta kako bi se konzultirali oko daljnjeg djelovanja. A što se tiče komentara koje su neki davali o povijesnim istinama bilo bi puno bolje da se koncentriraju na svoj rad, na svoje djelovanje, na ono što su činili u zadnjih nekoliko tjedana na ono što su činili 2011. i da završim neka prostitucije rade svoj posao. Hvala. Zahvaljujem kolega Peđa Grbin. Što se tiče povratka u prošlost niste bili cijelo vrijeme u sabornici, neke vaše kolege su se vratile u prošlost. A što se tiče mog posla koji obavljam kao predsjedavajući vi me nećete učiti o tome. Određujem stanku do 14 sati i 20 minuta. Izvolite, ispričavam se kolega Šuker tražim stanku od 10 minuta da bi se konzultirali oko daljnje rasprave oko ove točke dnevnog reda. Dakle, ovdje se danas žele negirati istine, ne žele se negirati činjenice. Činjenica je da je hrvatski narod 90-te razoružan. Činjenica je da je oružje Teritorijalne obrane predano Jugoslavenskoj narodnoj armiji. Činjenica je a danas je to dosta često ovdje spomenuto da jedini Hrvati koji su u tome trenutku imali oružje su bili lovci. Činjenica je da kad je pala Glina i Viduševac da su na Kupu prvo otišli velikogorički lovci sa oružjem jer oni su ga jedino posjedovali. Činjenica da do prostorije gdje se nalazio Krizni štab u Centru za obaviješćivanje u Velikoj Gorici je bilo skladište oružja Teritorijalne obrane. Činjenica je da je to skladište bilo u tom trenutku prazno. To su činjenice. Činjenice koje možda nekoga bole i ovdje nije, ovo što govorim nije mi cilj cilj niti bilo koga prozivati, nego mi je cilj pa na kraju krajeva građanska dužnost, dužnost nekog tko je bio na čelu Kriznog štaba Grada Velike Gorice da u ime svojih poginulih sugrađana naprosto ovdje kažem. Mislim da bi bio izuzetno nekorektan i nepošten prema svima koji su poginuli za Hrvatsku da ne kažemo ono što je činjenica. A činjenica je da je Hrvatska 90-te razoružana. Nemam namjeru nikoga prozivati. Želim u ovom Visokom domu samo govoriti o činjenicama kao što to radim sve ove godine koliko sam ovdje. I mislim da na ovakav način negirati nešto što je povijesna činjenica, naprosto nije dobro. Nije dobro zbog naše djece. Jer gledajte, ako se mi ne možemo danas dogovoriti oko nekoga gdje su praktički svi živi svjedoci, onda kako ćemo raspravljati o stvarima kojih praktički živih svjedoka nema? To je to. A sada kolegice i kolege mislim da naprosto treba prihvatiti ono što je, tko je u stanju je, a tko nije nije.

mi se ne pitamo zašto i danas 5 autobusa odlazi za Irsku, 5 aviona leti za Kanadu, o jednoj banalnoj, neću reći banalnoj o jednoj temi koja je tehnički trebala biti danas riješena vi opet partizani, ustaše i 91. Sram nas može biti sve. Hvala kolega Matiću. Molim vas nemojte upadati. Ja bih vas molio da ubuduće kada koristite institut Poslovnika da onda kažete zbog čega je to. Budući da ste zloupotrijebili izričem vam opomenu temeljem članka 239. i ne smatram da je povrijeđen Poslovnik. Imamo još jednu povredu Poslovnika? Nemamo. Određujem stanku do 14 sati i 25 minuta.

Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa radom plenarne sjednice. Slijedeća replika poštovani kolega Ranko Ostojić. Izvolite. **Ostojić, Ranko (SDP)** Hvala. Mirna reintegracija Podunavlja je bila apsolutno jedna od najboljih stvari koja se dogodila, a to je da nisu nisu poginuli ljudi, branitelji naši i istina je slijedeća, da sam siguran da bi to trebalo pozdraviti. Vi najbolje znate da to vrijeme je bio HDZ na vlasti, da je to vrijeme u kojemu ste i te kako mogli ovih 20 godina sva pitanja koja ste postavili riješit, ali očito vi volite taj dio zaboravit. Što se tiče teme o kojoj ste govorili o izdaji, o Teritorijalnoj obrani, predaji oružja, ma ja ne sumnjam da vi sve te godine ne bi iskoristili priliku i riješili se toga izdajnika koji je to napravio. tome, svo ovo vrijeme o kojem vi pričate, svaki put vračanje nazad bilo bi dobro da pročitate knjigu onu Mein Kamf, onda ne bi govorili main strim, nego bi bilo malo drugačije, sigurno da ćete volit tu knjigu. i para redaka iz te na određenim glasilima. A što se tiče mirne reintegracije, jako dobro znate kao ministar jer ste moguće u svojem ministrovanju dobivali izvješća načelnika Krim odjela posebno ratnih zločina, koji su vam u svojim izvješćima govorili o vašim policajcima u to vrijeme, a koje ste u mirnoj reintegraciji isto dobili, koji su u vrijeme krajine bili milicajci SAO Krajine, posebno u Borovu Selu u kući sjetit ću se vlasnika gdje su policijsku stanicu formirali i gdje su dovodili naše zarobljene iz Vukovara koji su tu nestajali. Da se njih ispitalo puno toga iz mirne reintegracije bi nam bilo jasno ili da su oni kao policajci imali savjest rekli bi. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Culej. Prelazimo na slijedeću raspravu. Poštovani kolega Josiš Đakić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnikom. Pa evo pred nama je Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana koji je već u prvom čitanju dobio pozitivne ocjene i koji je u javnoj raspravi zapravo doživio one stvari koje su predložene kako bi bile uvrštene u njega i on je novina koja donosi neke nove stvari, a to je među, kojima su posebno zanimljive odredbe koje se odnose na postupak nabave oružja radi osobne sigurnosti. Postupak provođenja operativnih provjera, postupak provjere uvjeta za siguran smještaj i čuvanje oružja. Odredbe koje se odnose na obavezu odlaska na zdravstvene preglede, suradnju policije i liječnika primarne zdravstvene zaštite ili odabranog liječnika. I odredbe koje se odnose na oružje oduzeto u upravnom postupku. Osobe koje će oružje htjeti nabaviti radi osobne sigurnosti morat će dokazati opravdanost razloga za nabavu oružja za navedenu svrhu. Prijedlogom ovoga zakona definirano je da opravdani razlog za nabavu oružja radi osobne sigurnosti ima osoba koja dokaže da je njena osobna sigurnost ugrožena ili bi mogla biti ugrožena u tolikoj mjeri da joj za njezino osiguranje treba oružje, a aktivnostima i mjerama institucija sigurnosti i drugim mjerama se ne bi moglo osigurati dodatna zaštita. U postupku povodom zahtjeva za nabavu oružja više se neće provoditi operativne provjere na terenu od strane policijskih službenika koji su u razgovorima sa susjedima i ostalim osobama koje poznaju podnositelja zahtjeva pokušali utvrditi postoje li neke zapreke za nabavku oružja i tako se događalo u nizu stvari da su stvarno susjedi bili ti koji su onemogućili nabavku i lovačkog oružja ili oružja za osobnu zaštitu. Te provjere su znatno produžavale trajanje postupaka i operativnom dijelu službe oduzimale vrijeme za obavljanje ostalih policijskih poslova. Često se nije dolazilo do nekih konkretnih korisnih informacija nego je bilo to većinom ono rekla, čula, kazala i koje sa kim kako dobar susjed tako je i govorio o njemu. To je ono što danas apsolutno je neprihvatljivo i neprimjereno. Policijski službenici više neće u stambenim prostorima osoba koje nabavlja oružje provjeravat da li ima osigurane uvjete za siguran smještaj i čuvanje oružje nego će osoba o tome dati izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću prilikom podnošenja zahtjeva i tako će biti odgovorna prema institucijama da će oružje smještati u adekvatan prostor kao i adekvatne ormare koji su predviđeni za smještaj i čuvanje oružja te streljiva. Prilikom nabave oružja će građanin morati priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za posjedovanje posjedovanje oružja, ali nakon toga više neće morati ići na zdravstvene preglede svakih 5 godina kao prema dosadašnjem zakonu o nabavci oružja. I zdravstveni pregledi će se morati obaviti nakon navršenih 70 godina. Mislim da je to odredba koja je dobra i da je 70 godina jedan lijepi životni vijek nakon kojega stvarno treba se provjeravati sposobnost čovjeka za držanje i nošenje oružja. Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavu oružja građani će morati dati podatke o svojem izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, a policijska uprava ili postaja će izvijestiti izabranoga liječnika osobama kojima je izdan oružani list. Temeljem te obavijesti izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite će morati izvijestiti policijsku upravu ili postaju o promjeni zdravstvenog stanja ili tijeku liječenja vlasnika oružja a koje utječu na zdravstvenu sposobnost za posjedovanje oružja. Oružje oduzeto u upravnom postupku zbog toga što je protiv vlasnika oružja pokrenut kazneni ili prekršajni postupak vlasnik će morati prodati ili pokloniti pokloniti tek nakon pravomoćne odluke donesene u kaznenom ili prekršajnom postupku kojim je vlasnik oružja osuđen za kazneno djelo ili prekršaj. Na taj način će se izbjeći dosadašnje situacije da se vlasnika liši oružja kao njegove imovine, a da ga nadležni sud kasnije oslobodi krivnje za kazneno djelo ili prekršaj za koji se protiv njega vodio Vlasnik oružja koji će u pravomoćnom okončanom prekršajnom ili kaznenom postupku biti oslobođen krivnje oduzeto oružje će se vratiti. Smatram da je Konačni prijedlog zakona dobro napravljen, da su razmotrene sve primjedbe i prijedlozi posebno u postupku savjetovanja sa javnošću i prihvaćani oni najkvalitetniji prijedlozi, da Konačni prijedlog zakona svakako postavlja značajan korak u stvaranja uvjeta u kojima građani neće morati policiju promatrati kao isključivi represivni aparat. Ali i značajan korak prema unapređenju odnosa administracije prema građanima. I ono što želim u ovom zakonu naglasiti, da stvarno su lovci bili ti, lovački savez koji su predložili konkretne zakonske mjere koje su uvrštene i prihvaćene i to pozdravljamo. No, želim naglasiti da su stvarno lovci u razoružanoj Hrvatskoj bili uz policiju jedina naoružana snaga koja je stala u obranu Republike Hrvatske. To je činjenica koju ne možemo ni u ovoj raspravi zanemariti, bez obzira što se vraćamo u prošlost. Nju treba ponavljati jer su stotine lovaca i poginule sa lovačkim oružjem braneći Hrvatsku, naročito na hrvatskom istoku kao i drugdje diljem domovine nam Hrvatske, kao i Bosne i Hercegovine. To su stvari o kojima treba govoriti kada se sjećamo tih dana i treba reći da je nekadašnji ministar vanjskih poslova SFRJ bio taj koji je ishodio UN-u embargo na nabavu oružja Hrvatskoj i tako spriječio naoružavanje Hrvatske. To su činjenice koje ne mogu prešutjeti ni ja, a ni bilo tko drugi. O njima treba jasno reći da je vrh Jugoslavenske narodne armije sa generalštabom i KOS-om razoružao Hrvatsku uz ili bez pristanka SDP-a SKH SDP-a u Hrvatskoj. To je spornost o kojoj danas smo govorili i slušali, ali sa povijesnim istinama treba stvarno raspolagati onako kakve jesu. Da, lovačko oružje i oružje za osobnu zaštitu sigurno hrvatski građani najmanje koriste za kaznena djela i to je po svim evidencijama jasno i nedvosmisleno. svaki odgovoran čovjek koji je zatražio nabavnu dozvolu za držanje ili nošenje oružja postaje svjestan koliko je odgovoran u njegovom čuvanju i upotrebi te sigurno da najmanje kaznenih djela proizlazi iz baš takvoga registriranoga oružja. I evo, pozdravljam donošenje ovoga Zakona i nadam se da će on biti na korist hrvatskih građana. Iz zakona ispada jedna vrlo opravdana mjera, a to je provjera policije kod susjeda. Zašto? susjedi mogu reći da je u toj obitelji koja traži čiji član sada traži oružje prisutno obiteljsko nasilje, stalna galama, svađe, alkoholizam, droga. Dakle, to su ljudi koji mogu upozoriti policiju, pa nećete valjda tom čovjeku dopustiti da ima oružje. I sada vi to izbacujete. Ja recimo da mene netko pita, ja nikada ne bi dopustio da se oružje da čovjeka koji govori … medija, ne bi. Ja bih rekao da on nije dovoljno obrazovan, nije dovoljno educiran da uopće može posjedovati oružje, da je potencijalno opasan za građane. Kažete dat će izjavu, ovjerenu izjavu će dati da on, gledajte pa i Petrov je dao izjavu dva puta vaš koalicijski partner je dao izjavu da neće ni s jednima, ni s drugima kod bilježnika.

Odgovor na repliku poštovani kolege Josip Đakić. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa svjesni smo mi vašeg stajališta. Potpuno smo svjesni da ni ja, ni Šuker, ni Stevo Culej, ni Bulj, ni jedan od mojih kolega po vama da ste nam susjedi ne bi dobili oružje. Kada bi policija vas preispitivala mi bi bili uvijek za vas negativci. Takav stav zauzimate od samih početaka. Tako ste vjerojatno imali stav i u tim počecima stvaranja Hrvatske države kada ste bili protiv njezine samostalnosti vi zajedno sa onima koji su sjedili u Hrvatskom saboru. Nadam se da vi nikada nećete biti moj susjed i nećete odlučivati o mojoj sudbini, ni sudbini mojih kolege. Zahvaljujem kolega Đakić. Sljedeća replika poštovani kolega Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Đakić vi ste se u prvom dijelu svoje rasprave osvrnuli na zakon, a u zadnjem dijelu ste ponukani određenim raspravama koje su se odvijale sa ove strane sabornice dotaknuli se povijesnih činjenica. A povijesne činjenice jesu te da uz policiju, miliciju, policiju koja je bila takva, takva jedini na koje smo se mogli osloniti su bili lovci. Oni su imali jedino oružje. Jučer je bio dan moje 153. brigade i reći ću kada je pala Glina i Viduševac, prvi koji su stali na Kupu da spriječe četničke horde da idu prema Zagrebu su to bili lovci. To je činjenica. To je povijest i možda nije odviše zbog onih koji to stalno negiraju pa je na jednom ovakvom tehničkom zakonu podsjetiti kako su Hrvati, em bili bez oružja ono malo što su imali neki su razoružali i dali JNA. Mi koji smo sudjelovali u tom cijelom procesu dobro znamo kako je to bilo. I zbog onih koji su poginuli tih 91. u jesen nenaoružani u trapericama zbog njih to moramo danas reći u ovom visokom Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Šuker dobro ste se sjetili tih dana, kada stvarno poslije najavljene agresije, poslije razoružavanja od generalštaba i KOS-a posredstvom vjerojatno partije, ostali su samo lovci i dio policije koji je bio hrvatski dio policije. Ostali su bili takvi kakvi jesu i oni su zapravo u nekim policijskim stanicama organizirali pobunu i razoružavanje hrvatskih policajaca. To je istina. Samo 87 lovaca u Vukovarsko-srijemskoj županiji je dalo život za Hrvatsku u tim početcima. I to je istina od koje ne možemo pobjeći. Stotine je drugih na drugim mjestima kao i tisuće oružja koje iz lovačkih domova otišlo u postrojbe Hrvatske vojske kao prvi snajperi. To su činjenice koje neki zaboravljaju, s kojima neki se ne žele sukobit. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Đakić. Prelazimo na sljedeću raspravu. Poštovani kolega Domagoj Mikulić. Izvolite. Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovani državni tajniče Katić sa suradnikom. Kolegice i kolege. Istina je takva kakva je, ne možemo ignorirati ali očito je neki mogu jednostavno ne prihvatiti. No, vratimo se na ovaj zakon kojim se reguliraju prava i obveze na koje se zakon odnosi. Stvara se jedan pravni temelj za zakonitu nabavu posjedovanje i nošenje oružja. Sami postupak nabave i posjedovanja se olakšava, otklanjaju se određene administrativne barijere što je dobro, kao što su primjerice operativni zahvati policije koji su iziskivali nebrojene izlaske na teren, a u konačnici nisu davale neke željene značajne rezultate. Kao što smo čuli od državnog tajnika u Republici Hrvatskoj je registrirano negdje oko 267 tisuća legalnog oružja, a ono što je važno za još jednom naglasiti da je ispod, počinjeno ispod 2% zločina upravo s tim legalnim legalnim oružjem što iako nije savršena statistika govori o osviještenosti i odgovornosti korisnika. Sam po sebi naravno tu se nameće i zaključak kako je potrebno uložiti i dodatne napore ne bi li se spriječilo ovih 98% zločina koji su počinili upravo tim nelegalnim oružjem, a koji su opasni za društvo, a istovremeno stvaraju evo i danas ovdje lošu sliku o ovoj temi u javnosti, poglavito zbog oružja koje je još uvijek prisutno u Republici Hrvatskoj nakon Domovinskog rata i unatoč svim naporima Ministarstva unutarnjih poslova. S obzirom na zaista disciplinirane korisnike i lovce, i strijelce, sportaše i građane koji posjeduju oružje, a uzimajući u obzir činjenicu da je ispod 2% zločina počinjeno sa legalnim oružjem smatram kako je ovaj zakon po malo i strog kada gledamo čl. 11. st.2. te čl. 49. koji kaže, da oružje, streljivo i isprave o oružju nadležno tijelo privremeno će oduzeti odmah i prije pokretanja upravnog i prekršajnog i kaznenog postupka, što na neki način otvara opciju da se građaninu koji posjeduje oružje isto oduzima odmah nakon što postoji samo sumnja u počinjenje jednog od prekršaja nabrojanih u ovim člancima. I danas je bilo polemike oko važenja liječničkog uvjerenja do 70-te godine, smatramo da je pohvalno to važenje liječničkog uvjerenja, upitna je bila ova dob od 70 godina. No, ja je osobno smatram da taj periodični pregled od svakih 5 godina je koristan i za same korisnike, no opet svatko se sam samostalno brine o svome zdravlju. Pohvalno su izabrani liječnici kao novi čimbenik i odluka da kontrola tih izabranih liječnika opće prakse bude dostatna i zasigurno još jedan primjer smanjenja nepotrebne birokracije koja na ovaj način ima mogućnost odnosno i obavezu dojaviti sve promjene čak i prisilne hospitalizacije na dojavu primjerice susjeda. Zasigurno ova buduća umreženost liječnika i policije je pohvalna, a odgovornost u ovom slučaju sa pojedinca o njihovom psihofizičkom stanju se stavlja i na liječnika te isto možemo gledati kroz jedno financijsko rasterećenje s obzirom da su pregledi iznosilo od 350 do 500 kuna. Pohvalna je i odluka da se dobna granica u sportskim natjecanjima sa 11 godina spusti na 9 godina što je svojevrstan poticaj ovome sportu i naišao je zaista na odobrenje cjelokupne sportske populacije i sve u svemu ovo je jedan moderan zakon koji ne odudara od europskog zakonodavnog okvira, a ja ga gledam kroz to da Republika Hrvatska pokazuje i prepoznaje dosadašnju disciplinu ozbiljnosti i samoodgovornost hrvatskih građana koji zakonito posjeduju svoje oružje. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Mikuliću. Imamo dvije replike. Poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepo. Kolega rekli ste kratko sve što mislite o ovome zakonu i dali ste određene primjedbe. Međutim, vidimo da u ovoj raspravi se otišlo od teme pa da komentira i glavni komentatori i kritičar Zakona oružja svih ljudi ovdje koji slušaju, to komentira čovjek koji je rekao - da izgleda da u svibnju 45-te posao nije obavljen temeljito kakva šlampavost pobjednika. Oružje je opasno, minskoeksplozivna sredstva, ali da nam moralno vaspitavanje drži Nenad Stazić koji je ovo kazao o ovoj temi, u najmanju ruku je nekorektno. Zahvaljujem kolegi Bulju. Odgovor kolega Mikulić izvolite. **Mikulić, Domagoj zaista je opasno, a nekima je ovdje i strano pa ne znaju u biti koliko je ono opasno, a na same izjave gospodina Stazića evo ja se ne bi tu petljao pogotovo kada razgovaramo o zaista jednoj disciplini koju imamo u Republici Hrvatskoj ovih korisnika legalnog oružja. Zahvaljujem kolega Mikulić na odgovoru. Sljedeća replika poštovani kolega Ranko Ostojić. Izvolite. **Ostojić, Ranko (SDP)** Poštovani kolega, nije pitanje zdravstvenih pregleda iza 70-te godine jesu li oni obavezni ili nisu, jesu li korisni ili nisu, nego zašto i oni ne ostanu besplatni. To je ono što je pravo pitanje. Stvar je u tome da je to ipak osiguranje određenih novčanih sredstava za stručne preglede koji se onda obavljaju, a ne više u onoj varijanti kako je predviđeno zakonom. I stoga ta intencija bi bila korisna i ok ukoliko bi se takva prihvatila. I drugo, moram reći da ako već kolega vam postavlja repliku na ono što vi niste govorili, predsjedavajući ga ne upozorava onda bi bio red bar da vi to ne prihvatite i ne odgovarate na takve replike. Hvala kolegi Ostojiću na ovim korisnim informacijama. Imamo odgovor kolega Mikulić. Izvolite. Zahvaljujem se gospodinu Ostojiću na njegovom savjetu. Ali mislim da je ovaj da je ovaj Sabor područje gdje svi zajedno možemo govoriti, pa tako i kolega Bulj, pa tako i ja. Naravno da dobar prijedlog ukoliko ima mogućnosti da se i ovim osobama iznad 70 godina osigura besplatan pregled. Zašto ne? Apsolutno ga podržavam naravno ukoliko je u mogućnosti … /ne razumije se/… **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem na odgovoru. Sljedeća rasprava poštovani kolega Ranko Ostojić. Izvolite. gospodine potpredsjedniče. Ja ću prije svega reći da u ovom Konačnom prijedlogu zakona nema više navođenja mogućnosti da se skuplja oružje kategorija A. To je sada situacija da ono mora biti onesposobljeno i pripada kategoriji C. Kada se to navodi da mora biti onesposobljeno, znači da mora biti nepovratno onesposobljeno čime se nepovratno gubi svaka njegova kolekcionarska vrijednost i nanosi značajna materijalna šteta a iznimne je vrijednosti. A onda kada to napravite, onesposobite onda ćete dobiti nešto što će vrijediti 100 do 200 eura. Otprilike kao da imate raritetni Cadillac itd. i da onda u tom trenutku on mora biti onesposobljen na način da mu se makne motor. Probajte ga onda prodati. Apsolutno nećete imati nikakve šanse. Ovo govorim iz razloga što mislim da direktiva je dala priliku da se to može i drugačije regulirati, ne samo kroz muzeje kako je ovdje naznačeno u našem zakonu, već da može to biti napravljeno i na drugi način, a to znači da to imamo i kod kolekcionara. Što se tiče ljudi koji se bave sportskim streljaštvom, njima neće biti onemogućena nabava i posjedovanje poluautomatskog vatrenog oružja kategorije A iz članka 7. stavak 1. 7. ovoga Zakona. Iako se može to sve skupa napraviti, ja mislim da je greška što već od prvog čitanja se izostavlja rješavanje pitanje vatrenog oružja koji je u važećem Zakonu svrstan u kategoriju B, a Konačnim prijedlogom zakona je svrstan u kategoriju A odnosno potpuno zabranjeno i time se nanosi značajna materijalna šteta i narušava stečena prava svim dosadašnjim legalnim vlasnicima takvog vatrenog oružja. To oružje naravno koriste ljudi koji sudjeluju na najpopularnijem streljačkom natjecanju International Practical Shooting Federation i isto tako International Defensive Pistol Association. Prema tome, to su jasno regulirane streljačke asocijacije. Čak su jače od mnogih drugih koje su po imenu i navođene u obrazloženjima. Ja mislim da bi bilo jako bitno da se u tom segmentu tih …a posebno radi toga što su to već imali i što su već radili ipak direktiva ne mora biti tako stroga i ne znači da mora biti u kategoriji A. Također što se tiče trgovaca oružja, moram reći da će se tu dogoditi ozbiljna nepravda prema ovlaštenim trgovcima oružja koji sukladno ovom Konačnom prijedlogu neće biti u mogućnosti kupiti oružje B kategorije od kolekcionara, nego ga kolekcionari mogu samo prodati drugom kolekcionaru ili osobi koja ima odobrenje za nabavku oružja kategorije B i u slučajevima prodaje ili prodaje oružja C kategorije je također predviđeno da to oružje može prodati ili predati kolekcionaru ili osobi koja nema odobrenje za skupljanje oružja kategorije C uz obavezu da rok od 8 dana stjecanja Takvo rješenje bi se moglo ugraditi unutra. Mislim da bi to bila puno bolja varijanta i time bi određene članke potpuno i bolje ispravili. Također želim ukazati da je prijeko potrebno upravo ovlaštenim trgovcima oružja omogućiti normalan rad kao i u svim drugim zemljama Primjerice slovenski trgovci oružje mogu kupiti od hrvatskih građana i to oružje mogu ponovno prodati na teritoriju Republike Hrvatske, ali hrvatski trgovac to ne može napraviti i to je razlog zašto jačamo zapravo sivu trgovinu oružjem, a to nije u interesu ni države, ni građana Republike Hrvatske. U ostatku priče ja ću reći da ove amandmane ćemo naravno ja sam se pokušao i savjetovati na neki način i u razgovorima na Odboru, ti amandmani će biti na dnevnom redu kada bude došlo do glasanja. Pretpostavljam da će sve biti odbijeno itd. ali istina da bi ovaj Prijedlog zakona ovaj primjer kako direktive iskorištavamo na način da smo mi veći pape od Pape. Ne znači da direktiva stavlja određeni prostor, pa dajmo budimo jači od ostalih, a to znači Europsku uniju poštujmo direktivom onoliko odnosno tu našu zajedničku legislativu poštujmo onoliko koliko je potrebno da naši građani ipak imaju povoljnije uvjete nego što samo piše u svim tim papirima koji stignu. Jer usklađivanje ne znači da moramo prihvatiti svaki element kojega su oni naveli. Nastojali smo to i u prvom i drugom čitanju istaći. Ponavljamo, nije problem da se poboljša zakon. Čak dapače. U ime Kluba zastupnika je izrečeno da će biti podrška zakonu, ali s druge strane smo očekivali i ovu varijantu, a to je da se proba pronaći onaj dio koji može olakšat olakšat ljudima koji se s tim bave da im bude jednostavnije kako trgovcima, ljudima koji se bave sportom, koji su u tome da ne moraju bit oni žrtve ovakvog zakona. Ovo govorim upravo iz razloga šta pitanje ilegalnog posjedovanja oružja i oružja koje je legalno za koje imaš papire, oružni list, čuvaš ga itd. upravo pokazuje odnos, znači, nedostatak represivnih mjera prema onima koji zapravo na kraju budu stimulirani radi ovakvih situacija da imaju legalno oružje uz nedostatak kontrole koja se onda događa. Zapravo, jačamo onaj dio priče, a to je da će ilegalnog oružja biti puno više donošenjem ovakvog zakona nego da stimuliramo da legaliziraju ljudi, da imaju dozvole, da to sve skupa bude u skladu sa zakonima i sa direktivama Europske unije. Mislim da bi to trebao biti cilj. Time bi se olakšale naravno i pitanje preventive, lakše bi radila policija. Ja u tome svemu skupa vidim da redovitost kontrole na neki način pa ja mislim i one promotivne akcije koje su prije rađene apsolutno nisu bile bez rezultata da su donosile mogućnost da ljudi se odmaknu da su u obiteljima majke bile zainteresirane da oružje više ne bude dostupno djeci, posebno eksplozivnim napravama koje su se tamo nalazile. Prema tome, ne treba od svega kako se kaže u svim tim godinama te kampanje ne treba gledat negativno one imaju svoj pozitivan efekt i mislim da je to dobro. U razdoblju ranih 90-tih kasnije rata i svega ostaloga bilo je jako puno toga što bi se moglo spominjat kao mogućnost navika i stvaranja atmosfere da normalno da držiš oružje u kući. ja namjerno sad ne govorim o ničemu drugome nego o onome što se odnosi upravo na ovaj zakon. Ta atmosfera je problem Hrvatske. Atmosfera u kojoj normalno da puška leži na ormaru, da stoji tamo da metci budu blizu itd. i tragedije koje su se događale su razlog više da pokušamo upravo sa legalizacijom ove situacije, odnosno sa mjerama koje nam mogu pomoć kroz to da ljudi budu stimulirani da svoje oružje registriraju, da budu u situaciji da ispoštuju naravno europske i sve druge propise, a da pri tome smanjimo broj tragedija koje se naravno sa oružjem događaju. Evo s moje strane samo toliko. Hvala. Zahvaljujem kolegi Ostojiću. Imamo dvije replike. Poštovani kolega Tomislav Klarić. Izvolite. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Uvaženi kolega Ostojić, apsolutno podržavam vašu raspravu, a da bi na neki način istaknuo na neki način ono što ste vi rekli da su imaoci legalnog oružja na neki način po sadašnjem zakonu postaju i žrtve takvog zakona. Tu treba istaknuti nešto što mnogi zanemaruju, a mnogi ni ne znaju. Vrijednost te imovine i toga vlasništva. Često puta su imaoci takvog oružja vlasnici komada oružja čija vrijednost prelazi i stotinu tisuća kuna. Po ovoj odredbi zakona oni takvu imovinu u koliko je žele zadržat moraju trajno onesposobit. Tako da ta imovina od preko stotinu i nešto tisuća kuna postaje bezvrijedan komad željeza koji vrijedi koliko je njegova težina. I zasigurno treba tu pronaći drugačiji model odnosa prema takvoj imovini jer doslovno imaoc takvog oružja koje je legalno, dakle, ne netko tko čini prekršaj vezano za zakon, postupajući po ovom zakonu obezvređuje sam svoju imovinu. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Klariću. Odgovor kolega Ostojić. Evo drago mi je da se možemo i u ovim elementima složit. Upravo je poruka bila ta. Postoji način da se takav dio registrira, ne mora ga se nužno trajno onesposobit, može se registrirat i u sve druge načine sačuvati ista priča kao što imamo. Ne mora nužno samo muzej, to se da riješit. Hvala. Zahvaljujem kolegi Ostojiću. Sljedeća replika poštovani kolega Stevo Culej. Izvolite. ja ću po stoti puta i neću prestat o tome govoriti. Nije problem oružje koje je zaostalo iz Domovinskoga rata, a koje se predalo u policiju u akciji „Mir i dobro“. Nije problem to oružje. Problem je u tome što iz policijskog skladišta to isto oružje nestaje i tajnim kanalima se prebacuje tko zna gdje i za koga. To je oružje koje iz Policijske uprave Varaždinske namijenjeno crnom tržištu i terorističkim organizacijama. A to je oružje mnogi komadi iz Domovinskoga rata. U tome je problem i stoti puta, oružje oružje koje iz Domovinskog rata predano u akciji „Mir i dobro“ u hrvatsku policiju, završilo je tamo gdje nije trebalo. Odgovorite mi na to u stilu mein strim media, ja ću vam biti zahvalan. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor kolega Ostojić. Izvolite. Ja ću vam odgovorit onako kako vam ja mogu odgovorit, a s medijima se vi sami bakćite i nosite. Ako vi mislite da je to zaista jedini problem u Varaždinu gdje ste dobili odgovor od tri godine se situacija se nije promijenila, a tri godine nisam ministar, pa tri godine ne uspijevate pitat nove ministre koji su se u međuvremenu dogodili da vam odgovore, sad ste postavili zastupničko pitanje meni, ja se radujem da vi dobijete takav odgovor. Ali ću vas podsjetit 17 atentata je napravljeno sa oružjem iz Hrvatske, 17 atentata po svijetu, neću sada nabrajat imena jer nemam vremena. Činjenica je jedna da to nije jedini problem samo iz Policijske postaje Varaždinske. Zahvaljujem na odgovoru kolegi Ostojiću. Prelazimo na sljedeću raspravu. Poštovani kolega Saša Đujić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa većinu stvari ja sam rekao u svojoj raspravi u ime Kluba, ali u ovoj pojedinačnoj raspravi želim se referirat na neke stvari koje sam u pojedinačnoj raspravi istaknuo kao primjedbe odnosno, prijedloge u prvom čitanju. pozdravljam ukidanje liječničkog pregleda kao što sam govorio i u prvom čitanju i jutros, ali moj prijedlog da da bi se korisnik, nosite oružanog lista trebao ipak propisat nekakav, neka obveza javljanja svom liječniku opće prakse. Mislim da nije loše da je bilo prostora da ga se ugradi? Zašto? Zato što sada imamo situaciju da kontrolu zdravstvenog stanja ljudi koji imaju oružje će provoditi liječnici opće prakse, a može se dogoditi da netko ne ode doktoru 50 godina. Može se dogoditi da ne ode 50 godina i to smo raspravljali o tome. E, ti ljudi su sada bez ikakvog nadzora. A razlika između obveznog liječničkog pregleda i obveznog javljanja doktoru je to što obvezno javljanje doktoru barem jednom u 5 godina ništa ne košta, a liječnički pregled se ipak plaća. A intencija ukidanja liječničkog pregleda je bila upravo to izbjegavanje plaćanja i administrativno rasterećenje. Tako da recimo mislim da je to trebalo uvrstiti, da se o tome moglo razgovarati. Isto tako moj prijedlog da policija obrati pozornost na ove lažne prijave prilikom kaznenih djela, ja smatram da ako je netko osumnjičen da je počinio neko kazneno djelo ili da bi da bi mogao nešto napraviti, treba mu odmah oduzeti oružje a ne čekati da se ne daj Bože nešto dogodi. Ali ono što sam rekao je bilo da policija brže rješava te slučajeve, jer znamo da se dogodi da se nekom oduzme oružje zato što je susjed ga optužio za neki događaj i onda to traje po godinu, dvije ili tri dana dok policija uopće donese pravorijek da li je to opravdano ili nije. Moja intencija je bila u prvom čitanju samo na tome da s obzirom da će policijski djelatnici bi rasterećeni ovim provjerama koje su morali imati prilikom prvog zahtjeva za donošenje dodjelu dozvole za oružje, da sada imaju više vremena i da mogu malo više raditi na utvrđivanju istinitosti tih prijava i naravno da se to ne može propisati zakonom. Nisam to niti očekivao, nego sam očekivao, to je bilo samo skretanje pozornosti vama u MUP-u da o tome vodite računa. Evo, samo da se čim prije pokušaju ti slučajevi rasvjetljavati i dolaziti do onoga da li je neka prijetnja bila opravdana odnosno da li je nekome oružje zadržano opravdano ili neopravdano. I drugo, želim reći da je rasprava u prvom čitanju bila vrlo konstruktivna i kvalitetna. Isto tako da je rasprava i u ovom drugom čitanju bila vrlo konstruktivna i vrlo kvalitetna u jutarnjim satima do popodne. I moram izraziti žaljenje u što se ova rasprava pretvorila zadnjih 2 sata, a pogotovo zato što se uopće ne raspravlja o temi koja je predmet predmet rasprave danas. I o povijesnim temama se može raspravljati i treba se raspravljati ali kada za to je tema rasprave, a ne na nečemu što uopće danas nije bio predmet. Evo, hvala lijepo. Zahvaljujem poštovanom kolegi Đujiću. Prelazimo na sljedeću raspravu. Poštovani kolega Marko Vešligaj. Izvolite. **Vešligaj, Marko (SDP)** Pa evo da se nadovežem na kolegu Đujića, meni je isto žao da je ova jedna konstruktivna rasprava rijetka od ovakvih u Hrvatskom saboru otišla u ovome smjeru i da smo ovdje morali slušati određena povijesna predavanja, neke činjenice. Ja ću reći povijest ostavimo povjesničarima. Ima vrlo ozbiljnih istraživača povijesnih koji vam malo drukčije ispričati ovu priču koju smo danas čuli od nekih zastupnika vladajuće većine koja se svodi na to da je SDP-e predao oružje Teritorijalnoj obrani. Taj koncept je malo bio drukčiji u bivšoj državi. JNA je bila na vrhu dakle naredbom generalštaba se uzelo oružje. Vi znate da je to vrijeme jednoga bezvlašća itd. Pročitajte si malo neke članke koje su radili povijesni gospodine Šuker,

Pa evo da se vratim na temu, da se vratim na zakon. Nemam prevelikih primjedbi. Iskreno nisam sudjelovao u raspravi o ovome Zakonu u prvome čitanju i drago mi je da ide u ovome ovome smjeru u kojem ide da se olakšavaju našim lovcima koje izuzetno cijenim, s kojima i kao čelnik jedinice lokalne samouprave jako dobro surađujem i mogu reći da ću se složiti da sigurno nisu oni ti koji samo kao što smo čuli ubijaju srnice. Oni su usmjereni stvarno prema lovu, prema zaštiti prirode, prema jednom stvarno i društveno korisnom radu. Često se uključuju u razne humanitarne akcije itd. No, moja rasprava o ovome Zakonu bit će usmjerena prema prošlosti, još daljnjoj prošlosti. Vratit ću se možda malo daleko, ali bit će opet nešto što je vrlo važno i vrlo aktualno barem za kraj iz kojeg ja dolazim, ali sigurno i za neke druge krajeve u Hrvatskoj, a to je da da nije dovoljno kroz zakon regulirana uporaba tradicijskoga vatrenoga oružja. Dakle, jedan status bolji koji bi trebale imati udruge i organizacije koje se bave tom jednom djelatnošću najčešće u nekim svečanim prigodama i tu evo konkretno postoji problem registracije. Ja ću se, naravno govorit ću o onome što dolazi iz mojega kraja problem registracije kubura kako to zakonodavac ovdje ukazuje u zakonu ili ti pištola kako mi to kažemo u našem kraju koji ima jednu evo uistinu veliku tradiciju. Ta tradicija seže od 1523. godine i jedan od najpoznatijih recimo tih organizacija … je klub Kostelska pištola, Keglevićeva straža Kostel koja je inače i povijesna postrojba Krapinsko-zagorske županije i povijesna postrojba Hrvatske vojske i članica Saveza europskih vojnih povijesnih postrojbi. U svom djelovanju kao što sam rekao njeguje taj jedan glasni pucaj. On je vezan prvenstveno uz uskrsne blagdane i prenošenje naravno toga jednoga lijepoga običaja na mlađe generacije. Evo i sam dolazim iz obitelji gdje se to dosta njeguje već kroz nekoliko generacija. Osim toga aktivna je i na raznim društvenim događanjima uvijek se rado pojavljuje gost brojnih drugih gradova, općina po Hrvatskoj i diljem Europske unije, a i taj običaj glasnoga pucnja ima i status nematerijalnoga kulturnog dobra Republike Hrvatske rješenjem Ministarstva kulture iz 2012. godine. I reći ću sada malo o tom isto glasnom pucnju. Vi znate da je to jedna tradicija ovdje, evo Grički top čujemo skoro svaki, čujemo zapravo svaki dan oni koji smo ovdje u sabornici, ne znam mačkule za Sinjsku alku. Kolega Klarić naravno i njegova Gradska straža koji su nam uvijek rado viđeni gosti u Pregradi, Gradska straža iz Požege, nema ovdje sad kolege Ronka. brojni su oni ali naravno da oni sad tu trebaju oružje iz kojega pucaju. Tu sad dolazimo do određenoga problema s obzirom na to da se barem što se tiče kubura ili pištola, dobar dio nijh proizvodi, odnosno proizvodilo se ih je u određenoj kućnoj radinosti. Naravno, zakonodavac sad nije predvidio registraciju tih. Postojala je prije nekoliko godina nekakva mogućnost registriranja takvoga oružja, međutim, nje sada nema. Ja ću kroz amandmane zapravo apelirati da se prvo proširi krug ovlaštenika za nabavljanje toga oružja, ono ulazi u oružje kategorije C. da budu tu zapravo zastupljene organizacije koje u kućnoj radinosti imaju proizvodnju tradicionalno vatreno oružje i koriste ga moram napomenuti, prilikom svečanih prigoda i manifestacija. I drugo, zapravo, da se omogući da u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona da se im omogući jedna s obzirom da je nastala pravna praznina da registriraju to oružje kako bi pravno regulirali ovu situaciju i omogućili i posjednicima takve vrste oružja duži rok za registraciju pri nadležnome tijelu. tijelu. Evo bilo bi mi, pozivam vladajuće s obzirom da i neki zastupnici dolaze iz tih sredina gdje je to vrlo vrlo važno za jednu tradiciju, za očuvanje povijesnoga identiteta. Reći ću evo npr. Krapinsko-zagorska županija osim ove udruge koja je zacijelo najpoznatija imamo još tridesetak udruga koje okupljaju kuburaše, to je nekih od prilike 2.000 članova koje bih volio da se na taj način regulira status njihovoga oružja i vjerujem da to možemo također amandmanski uvrstiti u ovaj Prijedlog zakona i na taj način dati dati jedan svoj prilog također očuvanju jedne povijesne baštine. Evo, hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Vešligaj. Imamo dvije replike. Poštovani kolega Saša Đujić. Izvolite. Hvala lijepo. Kolega Vešligaj, potpuno ste u pravu kada kažete da dio kolega iz vladajuće većine danas ovdje nije raspravljao o ovom zakonu niti se držao ove teme. A to vam je zato što nisu uopće pročitali ovaj zakon jer to proizlazi iz njihovih rasprava. Jer jedino o tome šta su danas ovdje govorili su govorili o tim činjenicama koje uopće nisu predmet rasprave. Ni predmet ovoga zakona, osim kolege Klarića koji je bio sav u temi i nije rekao ništa van teme danas cijeli dan. Ali ostali kolege, ostali kolege pričaju samo da bi pričali, a uopće nisu pročitali zakon. I vidim da je kolega Šuker isto digao repliku pa se veselim njegovoj sljedećoj replici vama gdje će sigurno pričat o mačkulama i kuburama. Evo, hvala lijepo. Kolega Đujić, replicirajte kolegi Vešligaju, a nemojte spominjat druge saborske kolege. Ali izvolite odgovor. Kolega Staziću, molim vas nisam vam dao riječ, nego sam dao riječ kolegi Vešligaju. Izvolite. **Vešligaj, Marko (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Evo kolega Đujić, moram se na žalost složiti s vama, žao mi je da je ovo jedna rasprava, evo vladajući su rekli, oko ovoga tehničkoga zakona otišla u ove vode. Ponavljam o povijesnim činjenicama neka sude povjesničari. Imamo određene svoje poglede na povijest, imamo određena istraživanja koja su još uvijek u tijeku. Gledajte, istražuje se još i razdoblje recimo 2. svjetskog rata pa dolazimo do nekakvih podataka. Istraživat će se još dugo i ovo razdoblje Domovinskog rata, makar nismo niti o njemu pričali. Pričali smo o 90-toj godini, pričali smo o nekim vrlo čudnim vremenima, vrlo kompleksnim vremenima, vremenima kada se cijeli jedan poredak urušavao, kada je dolazio novi. I žao mi je da se ulazilo u ovakve paušalne ocjene i da se prozivalo Ivicu Račana, kad svi znamo dobro i to su priznali svi relevantni povjesničari njegove zasluge za uvođenje višestranačja u Hrvatskoj. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Vešligaj na odgovoru. Imamo povredu Poslovnika, poštovani kolega Saša Đujić. Izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Povrijeđen je čl. 237. i 238. Poslovnika, vi ste ga prekršili zato što ne vodite sjednicu ujednačenim kriterijima. Dakle, vi ste malo prije upozorili kolegu Vešligaja da se ne drži teme, a prije toga dva sada ni jednog svog stranačkog kolegu niste upozorili da se ne drži teme iako ih se nisu držali. I točno je ovo što vam je kolega Stazić rekao, kada su njega spominjali u raspravama gdje uopće on nije bio ni predmet niti je govorio, niste uopće reagirali. A sada meni govorite da ne spominjem kolegu Šukera. Ja sam samo rekao da se veselim njegovoj raspravi o ovom zakonu o mačkulama i kuburama. Što sam uvjeren sada će uslijedit nakon ove povrede Poslovnika. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovani kolega Đujić. Ne govorite istinu, preslušajte fonogram sjednice od kad sam ja preuzeo predsjedanje pa ćete između ostalih čut, da sam osobno kolegu Culeja upozorio o tome. Tako da molim vas ne govorite nešto što ne stoji. A u replici ne replicirate meni nego kolegi koji je prije vas izlagao. Dakle, nemate pravo replicirati meni. Mislim da nije povrijeđen Poslovnik. Temeljem Poslovnika imate pravo na mišljenje nadležnog odbora. Nastavljamo dalje sa radom. Sljedeća replika poštovani kolega Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Vešligaj, s većim dijelom vaše rasprave se slažem. Međutim, ono za što sam digao repliku je ono s čim ste vi počeli svoju raspravu. Dakle, počeli ste pričati o tome da neko povijest ovako i onako. Ako se ne varam prvi klub koji je zatražio stanku danas ovdje i počinjao spominjati povijest je bio Klub SDP-a, nakon toga je Klub HDZ-a zatražio. Vi ne možete sporiti činjenicu, osobito ove dane kada mnoge, osobito zagrebačke brigade svoje svoje godišnjice i ne možete osporiti činjenicu da te brigade nisu imale oružje koje je netko predao JNA-u. To je činjenica. Ali prozivati nekoga da netko nešto smije, netko nešto ne smije govoriti, ponavljam vaš klub je tražio stanku i vaš klub je u obrazloženju stanke govorio o tome. Naše je bilo samo reakcija, a povijest i činjenica i istina je na našoj strani. Zahvaljujem kolega Šuker. Odgovor kolega Vešligaj. Izvolite. **Vešligaj, Marko (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Dobro kolega Šuker, svi znamo tko je započeo raspravu i tko obično započinje takve rasprave. Došlo je od vašega kolege iz zadnjega reda i od onda je sve krenulo. Vi ste, ja cijenim, vi ste svjedok vremena. Znate vjerojatno neke stvari, ali opet ponavljam prepustimo povijest povjesničarima posebno gore na ovim nekakvim višim razinama recimo razine više politike. Činjenica je, ja naravno niti ja niti nitko ne spori da je JNA uzela oružje Teritorijalne obrane. Mislim to se zna. Ali je vrlo paušalno još jedanput ponavljam svedena nekakva i to je od strane vaše stranke došlo, vašega zastupnika je svedeno vrlo paušalno da je to napravio ondašnji SKH-a odnosno SDP-e u 5. mjesecu prošle godine. Naravno, gospodin Pernar je citirao također jedan izvor koji je apsolutno

Žao mi je što na žalost rasprava o ovakvom jednom bitnom zakonu se pretvara u nešto što ne bi trebala. Meni je već dosta partizana, ustaša i Huna, Tatara, Avara i mislim da se trebamo okrenuti budućnosti. Ja mislim da je našim građanima dosta slušati sve to, pa zato mnogi i napuštaju Republiku Hrvatsku. No, da se vratimo na bitno, da se vratimo na ovaj zakon. Što se tiče zakona bitno je popravljen i smatram da su neke izmjene unesene koje stvarno rješavaju neke bitne probleme vezane uz oružje. Što se tiče članka 15. pozdravljam da je netko konačno shvatio da nije potrebno svakih 5 godina ići na liječnički zbog lovačkog oružja jer s obzirom da vozačku dozvolu dobijete na puno godina, a ponekad smatram da auto je opasnije oružje od ovoga vatrenog oružja, smatram da i ovdje treba tu granicu daleko pomaknuti. Žao mi je samo što nije prepisano onako kako je to u Europskoj uniji da nema ograničenja u godinama, jer lovci sami idu u lov dokle mogu. Ali neki žele i nakon toga što ne mogu ići u lov biti lovac i imati osjećaj da su još uvijek u tom statusu da imaju svoju pušku u ormaru dok oni žive, jer to je i tradicija i nekakav statusni simbol. I mislim da bi im to trebalo i dozvoliti. A mislim da obiteljski liječnik je mjerodavan dovoljno da može reći da netko stvarno zbog nečega ne može imati oružje i da onda u tom trenutku ga treba uputiti na izvanredni liječnički pregled kako bi se utvrdilo da li su ispunjeni uvjeti da mu se oduzme ili mu se može ostaviti doživotno. Mi u HSS-u ćemo eto naći neki kompromis između ovoga, pa ćemo podnijeti jedan amandman da to bude ipak 80 godina starosti, jer da se malo našalim, danas svaki balavac ima 50 godina pa ljudi sa 70, 75 godina su još uvijek u dobroj snazi, kondiciji i smatram da oni koji su manje imovinske moći a uglavnom su to umirovljenici članovi malih lovačkih udruga koji dođu u te godine vrlo im je teško plaćati toliki izdatak za liječnički pregled svakih 5 godina i mislim da bi im trebalo što više omogućiti što dalje da ne moraju ići na taj liječnički pregled. Druga stvar je članak 19. u kojem se govori o odobrenju za nabavu oružja. u slučaju kada jedan lovac, a skoro svaki lovac ima oružje sa glatkom cijevi i sa užljebljenom cijevi i u onom trenutku kada on nabavlja ponovno neku novu pušku koja mu se svidjela ili ju želi imati bit će jedna od te dvije oružja koje već ima, on nakon toga ponovno mora prolaziti sigurnosnu provjeru. Mislim da je to bespotrebno opterećivati i policijske službenike, i administraciju, i stvarati novu papirologiju, a čovjek već takvo oružje ima. Mislim da automatizmom bi mu trebalo izdati nabavnu dozvolu za takvo oružje. Sljedeći članak na koji bih imao primjedbi je članak 40. u kojem se kaže da je nasljednik oružja dužan u roku od 60 dana od dana pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju oružje prodati ili darovati i još onda se nalaze dugi uvjeti s kojima ses slažem. Ali ovo u 60 dana je danas vrlo teško prodati lovačko oružje. A evo i kolega je malo prije rekao da neki primjerci lovačkog oružja vrijede 100 tisuća. Vrijede i daleko više od toga. I sada si zamislite kada jedan čovjek koji je prosječnog imovinskog stanja naslijedi možda pušku od svog oca ili dvije puške koje vrijede po 100, 200 tisuća kuna i on ih u 60 dana nikako ne može prodati. Vrlo rijetko da će ih prodati u tako kratkom roku. I nakon toga mu se oduzimaju ili ih mora dati državi bez naknade ili pokloniti nekome da se one ne bi uništile. Mislim da ovdje treba staviti, maknuti to ograničenje da se oružje pospremi u policijsku postaju ili na neko čuvanje gdje će se već čuvati i kako bi se ono čuvalo u nekakvom razumnom roku do kada se to mora prodati ili može prodati. Ukoliko se nakon što ja znam 5 godina ne uspije prodati onda se to oružje mora na nekakav način zbrinuti nekome tko će o njemu brinuti i o njemu rukovati. Što se tiče olakšanog dobivanja oružja, što se tiče terorističkih napada, suicida pa i nekih drugih pljački i ne znam čega, one se najrjeđe dešavaju sa legalnim oružjem. mislim da ovo olakšano nabavljanje oružja i držanje treba poticati i tim olakšanim načinom stimulirati jer ti ljudi koji drže oružje, koji imaju evidentirano oružje vjerujte da paze na svoje istupe, manje je nasilja u obitelji, jer sve to uzrokuje oduzimanje oružja i velike kazne. mnogi postupci koji se dešavaju sa oružjem koje se oduzme, a svjedok sam jednog primjera da je policija zbog određenog razloga oduzela oružje, nakon određenog niza godina stranka je dobila pravo na povrat oružja, a jedna puška je nestala. Ne znam kako se to može dogoditi ako je oružje uskladišteno u Policiji kod oružara pod evidencijom da nestane jedan karabin? Normalno zbog mira čovjek se nije htio žaliti i zažmirio je na tu priču i jednostavno je jedna puška negdje završila. Kakva je to evidencija, tko brine o tom oružju? Mislim da se tu treba postrožiti ne samo zakon nego se treba postrožiti funkcioniranje i policijskih djelatnika ali i onih koji vode policijske postaje pod kojim zapovjedništvom se takve stvari dešavaju. Onaj tko želi počiniti zlo sa oružjem on će do njega doći jer svuda u svijetu je bilo, ima i bit će ilegalnog oružja dostupnoga na crnom tržištu. I to jednostavno ne ovisi niti o građanima, ali mislim da ni ovom zakonu već o onima koji moraju provoditi zakon i koji moraju biti žešći na tim pretresima kada se traži oružje. Ja u svom susjedstvu imam isto, neću reći kakvo naselje, gdje malo malo pa se puškara i nitko ništa ne poduzima. Pomalo ljudi strahuju jer ako se puškara za vrijeme svadbe, ako se puškara za vrijeme nekakvih slavlja, onda može doći i do puškaranja i kasnije i to je sve automatsko oružje. Mislim da to treba biti na udaru, a ovo lovačko i oružje koje se sprema za osobnu zaštitu koje u velikom slučaju nikada ne bude upotrebljeno upotrebljeno treba jednostavno omogućiti da bude tako pod nadzorom i da što više tog oružja bude pod kontrolom i da što manja želja postoji kod ljudi da nabavljaju ilegalno oružje jer ilegalno oružje koje se sakriva po tavanima, po podrumima je opasnost za djecu i unuke onih koji sakrivaju to oružje. Oni toga možda nisu svjesni, ali najveća zla mogu napraviti sebi i svojoj obitelji sa takvim ilegalnim oružjem. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodinu Lenartu. Imamo jednu repliku. Poštovani kolega Tomislav Klarić. Izvolite. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Uvaženi kolega Lenart, spomenuli ste nabavku novog oružja nakon što već korisnik ima oružje, odnosno odobrenje za držanje i nošenje oružja. Možda sam vas ja krivo razumio, ali u ovome čl. 19. kojeg spominjete tamo je propisano da nadležna policijska postaja, odnosno MUP će kontrolirati samo ova dva stavka 3. i 4. od ovog čl. 9. Dakle, ne sve one uvjete nego samo da li je osoba koja traži ponovo nabavu oružja je pravomoćna osuđena ili se protiv nje vodi kazneni postupak u Republici Hrvatskoj ili vani negdje u inozemstvu. Dakle, ne sve one druge uvjete, zdravstveni pregled. Možda ste krivo shvatili ili vi ili ja. Na što ste konkretno mislili? Jer ako je ovako kako ja tumačim zakon onda je to potpuno razumljivo, vi imate oružje neće se provjeravati zdravstveni ni svi oni ostali uvjeti, jednostavno će mu provjeriti da li je u međuvremenu došlo do nekog kaznenog progona ili ste pravomoćno osuđeni ili vani u inozemstvu ili ovdje kod nas. Zahvaljujem kolega Klarić. Odgovor? Kolega Lenart, izvolite. **Lenart, Željko (HSS)** Poštovani kolega Klarić, pročitao sam to isto kao i vi, ali sam namjerno spomenuo to što je bio problem sada i da opet se ne bi desilo. Smatram da će to biti ovako kako ste vi tumačili, ali sam namjerno ukazao na to da ipak ne bi možda negdje ostalo, jer razlika je bila između Policijske postaje Kutina i Policijske postaje u Zagrebu. A jedan zakon je bio znate. Netko tumači ovako, netko tumači onako. Ovdje mora biti izričito napisano da je to tako i kraj priče. A treba biti ovako evo kako smo govorili i vi i ja. Hvala. Zahvaljujem poštovanom kolegi Lenartu na odgovoru. Prelazimo na sljedeću raspravu. Poštovani kolega Ante Sanader. Izvolite. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pozdravljam državnog tajnika i njegovog suradnika. Evo današnja rasprava pokazala je ozbiljnost i situaciju i zakona o kojem raspravljamo, ali isto tako drago mi je da je i lijeva i desna strana, znači i oporba i vladajući se suglasili i da će svi jedinstveno podržat ovaj Prijedlog zakona, a to je rezultat, ja mislim da je ovo treća Vlada, Klarić to bolje zna, počelo je od one Milanovićeve Vlade promjene ovog Zakona o oružju, pa onda ova druga kratka Vlada, pa danas, pa stotine sastanaka, pa razgovori sa Lovačkim savezom, Streljačkim savezom i pokušaji da se prihvate sve norme europskih modernih europskih zemalja. I evo hvala Bogu, to je urodilo plodom, zato zahvaljujem gospodinu državnom tajniku Katiću sa suradnicima koji su imali veliko strpljenje i razumijevanje i vjerojatno ministru koji je to prihvatio i premijeru, da su se prihvatile sve naše primjedbe praktično i sve ono o čemu smo raspravljali i kroz one prošle Vlade, a i u ovom prvom čitanju koje je prošlo u prošlom periodu. Evo meni je žao da postoji još uvijek danas ljudi koji u Hrvatskoj se imaju jednu netrpeljivost ili se boje, ja bih rekao da se boje, ne vjerujem da su zlonamjerni, boje se. Bila je jedna državna tajnica koja nam je na spomen, ona bi bila razoružala sve u Hrvatskoj, na spomen oružja ona se grozila i rekla – kakvo oružje, nitko ne smije imati oružje. Lijepo rekao netko ovdje od prethodnih govornika auto je veća opasnost od oružja jer puno više ljudi pogine u autu nego od oružja, ali ne zabranjujemo auto. Tako da evo ja se pridružujem kolegama koji su rekli ovdje jasno da ilegalno oružje je opasnost, a ovo legalno oružje sigurno nije opasnost. Ali evo jedna pričica iz života. Vratio bi se prije nekoliko dana jedan moj kolega i kaže išao je produžiti oružani list za svoja četiri komada oružja koje ima jer mu ističe 14. ovog, pa je išao malo 15-tak dana to obaviti i kaže on - moraš ispuniti papira, 4 prijave, 4 ona formulara za svako oružje, na svaki se stavlja taksena marka i prepisuju se tvoji osobni podaci na svaki taj prijavni list i onda se mora ići nadležni onaj iz MUP-a kući pogledati kakvo je oružje što drži, pa će se onda sastati komisija pa će odlučiti hoće li se produžiti oružani list. To je bilo po starom. Nadam se da je to prošlost i da se takvi postupci više neće ponavljati. Možda bi samo sugerirao MUP-u, ne znam koliko je prihvaćeno ova modernizacija i formatizacija hoće li se i dalje morati ispunjavati neki neki papiri tako 5 puta iste ili će ovo što imamo u evidenciji odnosno što vi imate u evidenciji da se ljudima olakša. Ako smo danas došli u situaciju da domovnicu, da matični list možemo vaditi preko e-poslovanja, onda vjerujem da bi se to i u MUP-u moralo modernizirati tako da i oni koji dolaze po nova oružja, a i oni eventualno koji imaju takvu situaciju da se zatraži u proračunu, sutra u rebalansu pa da se modernizira i da se informatizira tako da ljudi imaju što lakše mogućnost te papirologije rješavati. Jer kažem danas je to stvarno tragedija bila evo i ova promjena zakona, nadam se da će to sada sve izbaciti i da više neće tako trebati za svaki komad oružja posebna prijava, pa posebni papiri i tako. Evo, u tom uvjerenju ja još jedanput vam čestitam i zahvaljujem da ste ovo doveli do kraja i da ste prihvatili naše prijedloge. A okolo smo čuli mi ćemo jedinstveno podržati ovaj zakon, to je najbolja potvrda da se ipak napravila dobra stvar i da će evo i svi oni koji imaju oružje, posebno hrvatski lovci imati sutra lakšu proceduru za rješavanje svojih problema. Zahvaljujem poštovanom kolegi Sanaderu na ovoj raspravi. Imamo završnu riječ u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGE. Poštovani kolega Ivan Pernar. Izvolite. Htio bih reći da je na trenutnu Zakon o oružju nužno gledati sa povijesnim odmakom, a evo i zašto. 1990. Hrvatska je nesporno bila razoružana. Naše stanovništvo je ostalo bez sredstava sredstava za obranu. Prema svemu sudeći odgovornost nije bila samo na tadašnjoj partiji, već je bila i na JNA odnosno njenom rukovodstvu koje je zatražilo da se svo oružje preda. Međutim, povijest nam govori da u Sloveniji je političko rukovodstvo odbilo predati oružje JNA, dok u Hrvatskoj političko rukovodstvo nije spriječilo da se oružje preda JNA. Sama činjenica da je hrvatski narod u tom trenutku bio razoružan je zapravo dala zeleno svjetlo JNA za agresiju na Hrvatsku. To što Aleksandar Stanković pokušava nametnuti recimo nekakve teze da se vodio građanski rat, to su lažne teze. Na žalost na Hrvatskoj radioteleviziji koju kolege iz HDZ-a odnosno čije rukovodstvo podržavaju plasiraju se i takve teze. Međutim da se vratim na meritum stvari. Da je Hrvatska bila naoružana siguran sam da se JNA ne bi usudila ići u agresiju. I ono čega se mnogi branitelji boje, a to je, boje se ljudi da se povijest ne ponovi. Da li će se povijest ponoviti ili neće mi danas to ne znamo. Mi ne možemo reći. Međutim, povijest je učiteljica budućnosti. I ako ništa drugo povijest nas uči tome da budemo spremni za takvu mogućnost. Iz tog razloga mogu razumjeti branitelje koji imaju ilegalno oružje, a država ne dozvoljava da se ono legalizira. A zašto? Zato jer se već jednom u povijesti dogodilo i to u trenutku kada su oni morali svoje živote davati za našu zemlju da oružja pri ruci nisu imali i ne žele se dovesti u situaciju da u slučaju da opet bude rat da se nemaju sa čime braniti. Za zašto? Zato jer je vlast u Hrvatskoj na žalost po mojem sudu izdajnička. Radi za strane interese isto kao što je radila vlast i prije 90-te. Tako na žalost po mojem sudu radi i danas. I ovaj Zakon o oružju ne rješava uopće to pitanje. Znači, on ne dozvoljava braniteljima legalizaciju oružja koje imaju iz rata iako kao što sam rekao u Švicarskoj, zemlji koja nikada nije bila u ratu zadnjih ne znam, 400 godina u Švicarskoj vjeruju koncept naoružanog naroda i svatko može imati tj. svatko tko odsluži vojsku ne da može imati nego mu država pokloni automatsku pušku i kaže – čuvaj ju prijatelju kod sebe. A u Hrvatskoj znači gdje imamo rat periodički svako malo se braniteljima kaže – čuj, žao mi je, ne možete vi imati to oružje, mi vas moramo razoružati. Mislim da bi evidencija takvog oružja i legalizacija takvog oružja stvorilo tzv. evidenciju oružja. Jer ako vi imate 10 ilegalnih pušaka vi ne možete taj tek tako prodavati te puške jer policija onda može doći i pitati – gospodine gdje su te puške. Međutim, upravo ta činjenica da se oružje iz rata ne može legalizirati dovela je do toga da ljudi posjeduju oružje ilegalno broj jedan. Broj dva, da država nema pojma gdje se to oružje nalazi. I broj tri, da se onda tim oružjem trguje. I mi znamo da je balkanska ruta odnosno da je Balkan područje iz kojega oružje ide k zapadu. A evidentno je iz kojega razloga. Zato jer je to oružje samo po sebi ilegalno i ljudi, ako im netko ponudi novac, on ionako zna gledati, to ne mogu legalno posjedovati, nema nikakvog traga da je on ikada dao to oružje itd. i na kraju, dolazimo do situacije, da to oružje koje se ne može legalizirati njime se trguje. Kolega iz HSS-a je jako dobro upozorio na sljedeću misao, svatko tko ima dozvolu za posjedovanje oružje i posjeduje ga, on mora itekako paziti na svoje ponašanje. Jer za nasilje u obitelji ili bilo koji drugi čin i u tom smjeru, odnosno, sa nasilnim elementom, postaje izvjesna, tj. mogućnost, odnosno, vjerojatnost da će policija ga razoružati. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Pernaru. U ime Kluba zastupnika SDP-a završnu riječ je zatražio poštovani kolega Arsen Bauk, izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Raspravo o Zakonu o nabavi, posjedovanju oružja građana, kolega Pernar je evo već 2 put, ustrajno pokušati usmjeriti na događaje iz proljeća 1990. g. tako da je išao u potpuno suprotnom smjeru od kurikularne reforme. Naime, tamo se profesori povijesti idu prekvalificirati u profesore informatike, a sada se gospodin Pernar pokušava prekvalificirati u profesora povijesti, to nije baš na tragu njegovog dosadašnjeg djelovanja. Ali, ipak da ne ostane neodgovoreno na ovo što je gospodin Pernar rekao, rasprava o o utvrđivanju okolnosti i krivnje državnih i političkih tijela socijalističke Republike Hrvatske za oduzimanje oružja od teritorijalne obrane Hrvatske do 30. svibnja 1990. g. u ovom Saboru je već provedeno. Provedena je 1999. g. u istražnom povjerenstvu i u listopadu 1999. g. dakle, na kraju mandata one HDZ-ove vlade, je i Hrvatski sabor prihvatio izvješće o radu istražnog povjerenstva iz 1990. g. i ja pozivam gospodina Pernara da to izvješće pročita kada već se na ovakav način pokušava, što direktno što indirektno obračunati prvenstveno sa SDP-om, odnosno, ne čak ni sa SDP-om nego sa njegovim prvim predsjednikom Ivicom Račanom. Dakle, HDZ je '99. neposredno prije višestranačkih odnosno, demokratskih izbora 2000. g se već pokušao obračunati sa Ivicom Račanom, kako mu je to uspjelo, vidjeli smo iz rezultata. 2 mj. nakon toga je Ivica Račan i tadašnja koalicija potukla HDZ na izborima. Ali su tada predstavnici opozicijskih stranaka rekli još nešto, da je Ivica Račan odgovoran za razoružavanja Hrvatske, od oružja teritorijalne obrane, točno u onoj mjeri u kojoj Franjo Tuđman odgovoran, što je pustio da se oružje iz Kasan JNA nesmetano preveze iz Hrvatske. To sljedeći put, kada budete spominjali, također recite zbog povijesne istine …/Upadica se ne čuje./… i to je gospodine Pernar, ako želite, možemo još jednom napraviti istražnom povjerenstvo o tome ili bilo koje povijesno o tome, ali na ovakav način, koji ste vi danas izveli, a to je, citirati ću, imamo …/Govornik se ne razumije./… svako malo i plašenje građane potpuno nepotrebno, mislim da vam to ne služi baš na čast u smislu političkog djelovanja, ali to je vaš izbor, dakle, tu vam ja ne mogu držati lekcije. Želio sam iskoristiti ovih 5 min, da još jednom spomenem, kada je već ovo bila tema, da je Hrvatski sabor o tome raspravljao, da je sud o tome dala i tadašnja parlamentarna većina i tadašnja opozicija, a najviše hrvatski narod na izborima 2000. g. dakle, niti 2 mj. od kada je sabor o tome raspravljao. Da li treba da se 19 g. nakon toga vraćamo u tu raspravu ne znam, ja mislim da ne treba, ali mi smo za tu vrstu rasprave argumentirano uvijek spremni. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Bauku, imamo završnu riječ, u ime predlagatelja, poštovani gospodin Žarko Katić, državni tajnik, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane gospođe zastupnice, poštovana gospodo zastupnici. Evo, nakon više od 4 h rasprave o Konačnom prijedlogu Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, dopustite mi da kažem nekoliko riječi ili odgovorim na neka pitanja ili tvrdnje izneseni u raspravi. Uvijek kada se povede, naravno rasprava o ovakvom ovom zakonu, dakle o zakonu koji regulira posjedovanje oružja, povede se onda naravno i rasprava o općoj sigurnosti u društvu. Kao što znamo, oružjem se nažalost znaju počiniti najteža kaznena dijela ubojstva, pokušaj ubojstva, teške tjelesne ozlijede, razbojništva itd. I svi smo osjetljivi na tu sigurnost. tu sigurnost. RH prema svim pokazateljima spada u sigurne zemlje. Ja ne bih rekao, da je to što se to često čuje, da je to naš brend, sigurnost treba biti naš način življenja, nešto normalno kao zrak koji udišemo, ali zato se naravno, trebamo svi skupa i boriti i boriti dati svoj doprinos. Uloga Ministarstva unutarnjih poslova u tome je naravno značajna, možda najveća i ministarstvo je u potpunosti posvećeno povećanju stupnja sigurnosti u našem društvu. Ovaj zakon smo bilo je riječi, je li u ovo uvjeti za dobivanje oružja, za dobivanje dozvola, odobrenja, otežan ili olakšan. Mi nismo posebice htjeli niti otežavati niti olakšavati. Uvjeti su ustvari ostali isti. Jedino smo nabavu toga oružja, dakle, mijenjao se način dokazivanja uvjeta za nabavu oružja i oni su, ti su uvjeti dakle, pojednostavljeni i smanjeni suvišnog administriranja. Ustanovili smo da nam neki postupci koje smo radili, nisu dali dovoljno kvalitetne informacije ili neke novosti kao što je ta famozna operativna provjera. I zbog toga smo je isključili iz konačnog prijedloga zakona. Međutim kao što su neki govornici rekli, mi u Ministarstvu unutarnjih poslova smatramo da će policija time dobiti više vremena za zaista bavljenje ključnim problemima sigurnosti pa tako i problemima i kaznenim djelima koje nastaju kao posljedica korištenja oružja. Dakle ovo nije jedini zakon koji regulira pitanje oružja. Imamo i Zakon o eksplozivnim tvarima i proizvodnji i prometu oružja. Imamo naravno kazneni zakon koji u svom članku 331. regulira odnosno ima predviđeno kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja izrade ili nabave oružja i eksplozivnih tvari kojim je predviđena, znači za to kazneno djelo predviđena je sankcija do 3 godine zatvora i naravno zaštitna mjera oduzimanja takvoga oružja. Držimo da će na ovaj način ovim zakonskim izmjenama biti više vremena istražiti, otkriti i oduzeti oduzeti ilegalno oružje o kojem ste ovdje govorili. Ja o brojkama tog ilegalnog oružja ne bih spekulirao ali njega svakako ima. Znamo i ja sam u uvodu i rekao koliko je oružja vraćeno, znamo da ono nije vraćeno svo. Mi i dalje apeliramo na građane koji imaju takvo oružje da ga u sklopu naše akcije čiji je i naziv naravno indikativan, manje oružja, manje tragedija da ga vrate bez sankcija jer kada počnu izvidi kaznenih djela, kada počne istraživanje onda naravno takav posjednik oružja, nelegalnog oružja se neće moći pozivati da on može bez, vratiti bez sankcija nego dapače tada će podlijegati sankcijama koje sam maloprije citirao. Direktiva s kojom se usklađujemo, gospođa Pusić je govorila da ona otežava uvjete, ona prije svega ujednačava uvjete u u 28 zemalja članica, dakle ti uvjeti za nabavu oružja nisu jednaki naravno bili u svim državama članicama i negdje su bili stroži, negdje blaži. I u pogledu, prvenstveno u pogledu recimo zdravstvene sposobnosti, naravno u svim državama je uvjet da osoba nije kažnjavana, da nije sklona počinjenju kaznenih djela. Dakle sada ti uvjeti se pokušavaju jednačiti u svim državama članicama. Par riječi samo o zdravstvenoj sposobnosti. Da, evo imamo i amandman, mi ćemo se o njemu očitovati. Jasno je da postoji neka životna kronološka dob kada je i opravdano pretpostaviti da od neke dobi čovjekovo zdravstveno stanje se počinje u pravilu ozbiljnije pogoršavati i ova radna skupina za izradu zakona je smatrala da je to otprilike dob od 70 godina. dakle stavljena a mogla je biti to i niža ili viša dob, to nije Sveto Pismo, o tome ćemo još jednom promisliti i dati, očitovati se o ovim amandmanima i o zahtjevima da se zdravstvena sposobnost ne ograničava određenom dobi nego zaista faktičnim stanjem, zdravstvenim stanjem vlasnika, odnosno posjednika oružja. Najavljujem da ćemo uže surađivati sa drugim institucijama i to je posao svih nas koji radimo u javnim službama, prvenstveno u ovom slučaju sa Ministarstvom zdravstva i pozvati ćemo ih na sastanak i detaljno izvijestiti o i njihovim obvezama jer moraju donijeti određene pravilnike. Želimo najaviti da ćemo razgovarati sa Udrugom liječnika obiteljske medicine jer nismo pristalice toga da se nešto propiše u zakonu a da se to dovoljno dobro ne iskomunicira i da obveznici zakona ne budu informirani koje novosti zakon donosi. Naravno jest temeljno načelo još od rimskih vremena da nepoznavanje zakona škodi ali mislimo da dobra komunikacija i razgovor može samo unaprijediti provedbu zakona. Evo toliko bih ja za sada. O amandmanima će se predlagatelj izjasniti i njih ćemo kada bude izglasavanje zakona ovdje prezentirati i braniti. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem poštovanom državnom tajniku Žarku Katiću na ovoj završnoj riječi. Imamo jednu repliku poštovani kolega Saša Đujić. Izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine Katić, ja ću iskoristiti još ovu priliku da jednom kažem da smo mi kao Klub zastupnika SDP-a podnijeli jedno 13 amandmana na prijedlog ovoga zakona. To su amandmani o kojima je govorio kolega Ranko Ostojić. Ja apeliram na vas da još jednom razmotrite to do samog glasanja, znači za 15 dana pa da prihvatite pogotovo ovaj dio znači koji se odnosi na kolekcionarsko oružje i na trgovanje sa kolekcionarskim oružjem odnosno dali smo prijedlog rješenja da se to oružje ne onesposobljuje trajno nego samo privremeno da ne bi gubilo vrijednosti. I mislimo da je to jedan razuman prijedlog pa evo apeliram ovim putem na vas da još jednom razmislite o našem prijedlogu do samog glasanja i da prihvatite amandmane ili da vi kao Vlada date amandmane sa sličnim rješenjima. Evo, hvala lijepo.

Zahvaljujem na odgovoru. S ovime smo i iscrpili sve rasprave predviđene za ovu točku dnevnog reda. Zaključujem raspravu. Još jednom zahvaljujem državnom tajniku u Ministarstvu unutarnjih poslova gospodinu Žarku Katiću i voditelju službe u Ministarstvu unutarnjih poslova gospodinu Miroslavu Maretiću

Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. u svezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnoga reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju

Hvala lijepo gospodine

Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege.

Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovani državni tajniče Katić sa suradnikom.